Прошу народних депутатів України приготуватись до реєстрації.

Отже, прошу народних депутатів України зареєструватись. Включіть систему реєстрації.

Зареєстровано 375 народних депутатів. Шановні народні депутати та гості Верховної Ради України, у засіданні Верховної Ради України беруть участь: Прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман та члени уряду, привітаємо керівники центральних органів виконавчої влади, керівники судової гілки влади, присутні посадові особи, яких Верховна Рада України обирає, призначає і надає згоду на призначення на посаду, представники громадськості і засобів масової інформації, голови дипломатичних представництв іноземних держав, інші офіційні особи. Привітаємо всіх гостей Верховної Ради України. Таким чином, шановні народні депутати та гості Верховної Ради України, відповідно до статті 83 Конституції України дев'яту сесію Верховної Ради України восьмого скликання оголошую відкритою. (Лунає Державний Гімн

шановний пане Голово. Шановні колеги, хочу привітати вас з початком дев'ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. Це початок нашої роботи в той період, коли Україна стоїть перед дуже важливими, інколи навіть критичними викликами і внутрішніми, і зовнішніми. І, звичайно, найбільший виклик, перед яким стоїть Україна, - це продовження російської агресії і захист української держави. І тому для мене немає сумнівів, що це питання має бути ключовим в роботі нашої сесії. Внутрішні виклики, про які часто наголошують, - це наближення виборів, ми входимо в рік, коли будуть вибори і президентські, і парламентські. І багато хто говорить про те, що політичні емоції можуть перешкодити повноцінній і повномірній роботі Верховної Ради України. Але я переконаний, це буде період шансів і вікна можливостей, коли ми зможемо продовжити системну роботу і дати відповідь на ті виклики, які стоять перед нами. Я впевнений, що відчуття відповідальності в більшості депутатів, які є присутні в цьому залі, відчуття державності і інтересів держави важливіші від будь-яких політичних емоцій. І тому я впевнений, що ми зможемо в цьому залі працювати системно, планово і результативно. І, звичайно, на моє переконання, ключовим питанням, навколо якого ми повинні зосередитись, це питання національної безпеки і підтримки українських Збройних Сил як гарантії незалежності, але також і продовження реформи сектору безпеки у відповідність до стандартів НАТО. Я нагадаю, що ми на попередній сесії прийняли Закон про національну безпеку. Системний, рамковий закон, але який передбачає імплементацію ряду інших законів. Поміж них це і Закон "Про Службу безпеки України", і я знаю, що він готується, це і Закон про розвідувальні органи, про військово-промисловий комплекс, але також і Закон, який має підготувати Кабінет Міністрів, про окремий комітет у Верховній Раді України, який би посилив парламентський контроль. Звичайно, на шляху до НАТО, а Євроатлантичний вибір для України є ключовим, ми повинні дати і змістовну відповідь, але повинні дати відповідь і по формі. Тому я наголошую, що я підтримую пропозиції, щоб ми закріпили євроатлантичний напрям в Конституції України. І хоча дехто говорить, що ця дія є більш по формі важливою, я переконаний, вона дуже і важлива і по змісту. Бо я пригадую, в десятому році, коли я був рядовим депутатом і багато з вас були депутатами, як в цьому залі в кілька хвилин було викинуто з Закону "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" будь-яку згадку про НАТО. Це сталось за кілька хвилин помахом руки однієї людини. Ми не можемо допустити, щоб будь-коли наш євроатлантичний напрям був ревізований будь-ким. І зміни до Конституції вони дають гарантію і твердіть, що цей напрям буде збережений незалежно від того, які будуть політики в Україні чи на президентській посаді, чи в цьому залі, у Верховній Раді України. Це наш обов'язок і це наша місія. Звичайно, наступним ключовим питанням на цю осінь це буде прийняття бюджету. нам дуже важливо, щоб ми зберегли цю традицію, яку запровадили минулого року. І у спільній взаємодії з урядом, робота наших комітетів і уряду, щоб ми змогли пройти всі етапи прийняття бюджету згідно закону в дискусіях тут в парламенті між урядом і змогли прийняти бюджет не під новий рік, не під ялинку, а законом передбачений термін, в узгодженій атмосфері в цьому залі. Наступний блок не менш важливий – це блок виборчий. Ми входимо у виборчий рік, і перед нами є зобов'язання провести реформу виборчого законодавства. Я хочу нагадати, що в цьому залі у важких дискусіях у 226 голосів був прийнятий в першому читанні Виборчий кодекс. Виборчий кодекс, який запроваджує відкриті списки і можливість громадян впливати на списки політичних партій. Рекордна кількість правок, більше 4 тисяч, важлива і важка робота комітету, але я сподіваюсь, що в найближчі тижні комітет зможе завершити цю роботу. І я переконаний, що вже в жовтні, не пізніше жовтня, Верховна Рада України повинна ввійти в розгляд Виборчого кодексу. Він систематизує ряд законів. І закони про вибори у Верховну Раду України, і закони про місцеві вибори і про Центральну виборчу комісію. Ми повинні пройти цю дискусію і повинні вийти на рішення, скільки би це часу не зайняло для роботи Верховної Ради України. І, звичайно, наш обов'язок – оновити склад Центральної виборчої комісії. Рішення 9 серпня Центральною виборчою комісією про припинення виборів у територіальних громадах стало дуже тривожним сигналом для нас всіх, і це стало ще одним важливим сигналом, що ми не можемо відтягувати з цим питанням. Я впевнений, що у найближчий період ми зможемо знайти погодження і, пройшовши всі процедури, оновити Центральну виборчу комісію. Також, колеги, в нас є два блоки важливих для зовнішньої і для внутрішньої політики і розвитку країни. Дуже важливий блок наступний – це закони євроінтеграційні, закони, необхідні для виконання Угоди про асоціацію. Минулого року ми спільно з урядом провели важливу роботу і склали дорожню карту, зробивши систему всіх законів, необхідних для євроінтеграції. Я хочу подякувати і комітету, хочу подякувати і уряду, віце-прем'єру за системну і планову роботу. І цього літа, коли були так звані "канікули", йшла системна робота і напрацьовувався цей пакет законопроектів. Фактично робота є майже затверджена, кінцевий план ми будемо презентувати. Ми маємо понад 50 законів, з них 21 вже готові до розгляду. І дуже символічно, що ми перший тиждень дев'ятої сесії розпочинаємо, власне, із законів, які є в стратегічному плані по євроінтеграції. Наступний напрям – економічний блок. Пригадуєте спільний наш блок законів по економіці – ТОП-35, частину якого ми пройшли на попередній сесій? І ми повинні визначити прерогативи з допомогою наших комітетів, із допомогою уряду і спільно презентувати і продовжувати роботу над цим планом. І я вважаю, це наше спільне зобов'язання. І ще, колеги, я переконаний, на цій сесії нам важливо розглянути Закони про українську мову, про державну мову. Я пригадував десятий рік, коли забирали про згадки про НАТО, але також слід згадати і ті дні, коли проводили "Закон Колесніченка-Ківалова" в цьому залі. Ми робили все можливе, щоб ці закони не були прийняті. З порушенням усіх процедур цей закон був нібито прийнятий у Верховній Раді України, але Конституційний Суд зробив свій висновок і визнав, що він був прийнятий незаконно. І тепер перед нами обов'язок, щоб ми змогли в системній, демократичній атмосфері, атмосфері дискусій прийняти новий Закон про мову. Це питання фундаментальні для життя нації, для життя держави. Зареєстрованих близько 5 законопроектів, і я теж сподіваюсь і вірю, що ми зможемо вийти на позитивне рішення. І важливим для нас на цю на моє переконання, залишається і питання реформи парламенту. Я нагадаю, наші спільні зобов'язання, які взяли усі голови фракцій про законопроекти: про кількість комітетів, про розподіл комітетів за методом д'Ондта. Нагадаю, ми не допрацювали питання по ТСК, і я вважаю, ми повинні пройти дискусію по тимчасових слідчих комісіях. також я буду рекомендувати, щоб ми впорядкували механізм і процедуру реєстрації законопроектів, щоб був зупинений законодавчій спам, який, на жаль, існує у Верховній Раді України. колеги, цієї осені ми маємо можливість і повинні розглянути питання змін до Конституції щодо депутатської недоторканності. Я знаю, які непрості дискусії, я знаю, що є різні думки, але Конституційний Суд прийняв своє рішення. Два закони направлені в парламент, комітет дав свій висновок і свої пропозиції. І це теж, на моє переконання, є важлива позиція нашої роботи на осінь. Завдань перед нами стоїть багато, але найголовніше, на моє переконання, найголовніше – це системна робота Верховної Ради України. Я нагадаю, у всі важкі часи, усі виборчі роки, власне, парламент був осередком стабільності. І коли виникали державні кризи, власне, тут, у Верховній Раді України знаходилась достатня кількість депутатів, щоб ці кризи розв'язати. Верховна Рада України і є осередком стабільності і є центром прийняття рішень. Працює Верховна Рада України, і все буде добре в нашій державі. Я вірю і переконаний, що рівень відповідальності в той час, який ми живемо, буде вищий від будь-яких політичних емоцій. І я впевнений, ми зможемо це продемонструвати українському суспільству. Успішної роботи, бажаю всім сил і наснаги. Слава Україні! Дякуємо, шановний пане Голово, за ваш виступ. Шановні колеги, до слова запрошується Прем’єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман. Вельмишановний пане Голово Верховної Ради, шановна президія, шановні колеги народні депутати, вітаю вас з початком нової сесії. Початок нової сесії – це нові можливості і, безумовно, нові виклики. Перш за все я хочу подякувати Верховній Раді України за, на мій погляд, продуктивні минулі сесії, де нам вдавалось знаходити розуміння і приймати важливі для держави рішення. Ця сесія і наступна є визначальними, оскільки за цей період відбудуться двічі вибори: вибори Президента України і українського парламенту. Зрозуміло, що політичні процеси і виборча кампанія буде мати безпосередній вплив на якість прийняття рішень і на життя країни. Але я точно знаю, що будь-який політичний інтерес не може стояти вище, ніж інтерес українських громадян і нашої держави. Я думаю, що цей період ми маємо використати для того, щоб Україна за цей рік стала сильнішою з точки зору відпору зовнішньої агресії, з точки зору вирішення внутрішніх проблем, які накопичувалися десятиріччями. Я знаю, як і ви, що буде багато охочих дестабілізувати ситуацію. Як і в попередні періоди, ми будемо протистояти "оголтелому популизму", який буде помножений на передвиборчу боротьбу. я думаю, що ми будемо свідкам нового явища в Україні, як "політичний цинізм". І я думаю, що люди це відчувають, коли політики з ними говорять нещиро, невідкрито, невідверто, а намагаються в черговий раз нав'язати їм те, чого можливо вони не збираються робити. Завдання сьогодні уряду і мене як Прем'єр-міністра – зробити все залежне в рамках наших можливостей і повноважень, щоби ситуація була стабільною. Ми можемо це зробити тільки разом з Президент, з українським парламентом. Я думаю, що за цей період ми маємо всім довести, що на фінішній прямій перед новими змаганнями ми можемо досягати успіхів. Що стосується пріоритетів, то треба підкреслити, що саме на цій сесії можуть бути прийняті історичні рішення України щодо закріплення права членства в Європейському Союзі, НАТО. Будуть закріплені, на мій погляд, дуже символічні слова про "Слава Україні!", які раніше були для нас літературним поглядом, а сьогодні є словами честі, доблесті і вистраждані кров'ю наших воїнів. Тому я глибоко переконаний в тому, що в цій залі будуть прийняті історичні рішення. Я підтримую ініціативу Президента і переконую в тому, що вони мають бути розглянуті якомога швидше. Перед нами стоїть завдання і побудови сильної української держави, але не буде ніколи сильної держави без сильної економіки. Тому перший пріоритет залишається незмінним: ми маємо приймати необхідні рішення разом для того, щоб економіка країни стала сильнішою. І 135 законів, які ми розглядали в попередньому періоді, довели, що ми можемо спільно приймати рішення незалежно від того, кого вони авторства. Сильна держава, сильна економіка, достойна заробітна плата, про яку ми говоримо, але ми маємо це робити, і справедлива пенсія. Це ті цілі, які ми можемо досягти, розвиваючи національну економіку. І сьогодні економіка показує, що 3,6 відсотка по ІІ кварталу – це добрий сигнал для всіх нас. Треба підсилювати можливості інвестування в Україну, підтримувати підприємництво, робити подальші дерегуляції, створювати належний бізнес-клімат для того, щоб ми були конкурентні. Наступне. Другий пріоритет – це питання європейської інтеграції, і тут теж у нас є спільний план дій. Але наше завдання не суто забезпечити технічне прийняття рішень для того, щоб наблизитись до Європейського Союзу, ми маємо прийняти рішення, які відкриють можливості для українських громадян жити краще, а краще ніж європейські стандарти сьогодні придумати важко. Тому, я думаю, що послідовна наша позиція по прийняттю рішень, які наближають до Європейського Союзу, мають і будуть залишатись нашим спільним пріоритетом. Я теж стурбований тим, я хотів би сказати про ще один пріоритет, що ми маємо певні сьогодні загрози продовженню однієї з найуспішніших реформ – реформ децентралізації влади. І я вважаю, що український парламент має дати свою відповідь на вдосконалення законодавства і новий подих на процес децентралізації, тому що він дає можливість людям бути сильнішим, він дає можливість людям об'єднуватись, вирішувати свої питання і він, врешті-решт, цей процес, передає кошти з державного бюджету на місцевий рівень. Це міцний крок на підтримку українських громад. І ще одне питання, яке є надзвичайно важливим, і я би не хотів, щоб воно стало заручником майбутніх виборів. Це питання національного бюджету, державного бюджету країни.

Я думаю, що настав час ще раз продемонструвати, що ми здатні приймати відповідальні рішення. І ці відповідальні рішення будуть позитивно позначатися на житті українських громадян. І треба зазначити, що перед нами будуть різні виклики, в тому числі і прийняття складних рішень, але ці складні рішення саме викликані тим, що ми маємо величезний борг нашої держави перед третіми країнами і міжнародними фінансовими організаціями. Я про це говорив не один раз. З 2005 року по 2013 рік Україна запозичила ззовні майже 50 мільярдів доларів, це 1 трильйон 300 мільярдів гривень. Ми тільки на обслуговування цих боргів кожний рік маємо витрачати один безпековий, оборонний бюджет країни. Ми маємо, врешті-решт, у середньостроковій перспективі позбутися зовнішніх боргів країни. Не мій уряд його брав, не більша частина цього парламенту, і українці точно ні в чому не винні, що за них приймали такі рішення. Але наше завдання – взяти на себе відповідальність і зробити все, щоб наші зовнішні борги були виплачені, щоб ми позбулися боргових кайданів на руках кожного українського громадянина. І це буде означати, що ми станемо сильнішими. Я хочу закликати всіх нас: думаймо про людей і думаймо про те, як дивитися їм в очі. Тому що я глибоко переконаний в тому, що ці вибори стануть екзаменом, і я дуже хотів би цього, на правдивість, на чесність, на відкритість і на здатність приймати правильні державницькі рішення, які Україну роблять сильнішою. Розраховую, що в цьому ми з вами є однодумцями. Дякую і бажаю успішної роботи. Дякую вам. Шановні колеги, давайте подякуємо уряду на чолі з Прем'єр-міністром та усім, хто брав участь у відкритті дев'ятої сесії Верховної Ради України. Дякуємо вам. Колеги, ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. І нагадую, відповідно до статті 25 Регламенту у вівторок ми маємо 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп з внесенням пропозицій, оголошенням заяв, повідомлень. Прошу представників фракцій і груп записатися на виступ. Будь ласка.

Шановний пане Голово! Шановні колеги! Шановні українці! Перш за все вітаю усіх колег з початком роботи дев'ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. Як ви знаєте, вчора відбулась зустріч Президента України з лідерами парламентських фракцій та груп, під час якої обговорили стратегічні завдання на цю сесію. На зустрічі були присутні Голова Верховної Ради та Прем'єр-міністр України. Закріплення в Конституції України неухильного курсу в НАТО та в Євросоюз, до набуття повноцінного членства, майже одноголосно визначено ключовою задачею парламенту. Потужність політичних сил та народних депутатів, які підтримали Президента України, складає більше 300 голосів, тобто є реальна конституційна більшість щодо питання зовнішньополітичного курсу України. Хочу нагадати: зміни в Основний закон щодо членства в НАТО і ЄС надійно захистять євроатлантичний вибір українського народу, за який борються і віддають життя наші найкращі громадяни. Мета Президента Петра Порошенка змінити Конституцію, чітко та прозоро закріпити євроатлантичну та європейську інтеграцію України у ній – це конкретний рішучий крок, який буде мати пряму юридичну силу. Водночас усі заяви про меморандуми, інші так звані "фількіни грамоти" – це спроба будь-якими засобами зірвати вступ України до НАТО та ЄС. Тому ще раз наголошую, закріплення у Конституції нашої євроатлантичної та європейської інтеграції є ще одним потужним кроком на шляху до повної незворотності української незалежності. Голосування за такі зміни чітко продемонструє, хто за українську державу, а хто досі хоче повернути нас на імперську орбіту Кремля. Ми зобов'язані також прискорити і внесення змін до Конституції стосовно українського Криму. На цій сесії ми, врешті-решт, маємо проголосувати і за зміни до Конституції в частині обмеження депутатської недоторканності. Усі присутні тут, у сесійній залі, обіцяли своїм виборцям, що недоторканність буде скасована. Президент вніс такий законопроект, Конституційний Суд його схвалив, що дає можливість парламенту ухвалити це історичне рішення. Наступне наше завдання – законодавче закріплення гасла "Слава Україні!", "Героям Слава!" як офіційного військове вітання. Цього року на параді до Дня незалежності наші воїни вперше використали патріотичне гасло замість застарілого вітання радянського зразка. Це гасло було і є символом боротьби нашого народу за власну незалежність. Також маємо пам'ятати про кадрові борги. Влітку парламент провалив оновлення складу ЦВК, незважаючи на чітку позицію нашої фракції. Тому слід якнайшвидше оновити склад Центрвиборчкому, а також призначити суддів Конституційного Суду стосовно єдності Української Православної Церкви. Днями Україна отримала ще один дуже добрий сигнал від Константинополя. Не дивлячись на всі намагання нашого північного сусіда, був зроблений ще один надважливий крок на шляху до отримання Томосу. А.В. Стосовно єдності Української Православної Церкви. Днями Україна отримала ще один дуже добрий сигнал з Константинополя. Не дивлячись на намагання нашого північного сусіда, був зроблений ще один надважливий крок на шляху до отримання Томосу. Віримо, що вже незабаром мрія багатьох поколінь українців здійсниться. Слава Україні!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

Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, за важливими але щоденними питаннями забуваємо речі надважливі. Сьогодні річниця смерті великого українського поета Василя Стуса. Я прошу пана Голову вшанувати хвилиною мовчання великого українця. Шановні колеги, оголошую хвилину мовчання.

Культура, мова, церква, армія – це підвалини української незалежності. Тому наша команда підтримує курс України і в безпековий простір НАТО, євроінтеграційний простір. Але при цьому ми наполягаємо на тому, що ми маємо пам'ятати про те, що світ не обмежується Європою. Мають бути наші партнери і Китай, і багато інших потужних країн. З ними треба підтримувати, посилювати, поглиблювати стосунки для того, щоб Україна була сильнішою. Але найкраща євроінтеграція – це коли достойно живуть люди в рідній країні. Тому що коли вчора міністр закордонних справ Клімкін визнав, що мільйон людей щороку виїжджають з України, чому вони їдуть? Тому що вони не бачать перспективи і долі в своїй рідній країні. Вони шукають щастя по чужинах. І тому завдання парламенту, коли тут очільники виступали, ставили завдання, яке має вирішити ця сесія, завдання і Президента, і уряду, і парламенту одне – дати людям надію і можливість достойно жити в рідній країні. Радикальна зміна економічної політики, радикальний прорив до світлого майбутнього,

Президента, який несе відповідальність так само, підписавши меморандум з Міжнародним валютним фондом, взявши на себе зобов'язання про підвищення цін на газ, відмовиться від цієї "драконівської" ідеї. Підвищення цін на газ взамін чергового кредиту Міжнародного валютного фонду – це консервація бідності українців, це деіндустріалізація української економіки, зниження конкурентоздатності нашої продукції, як наслідок – скорочення людей і знову виїзд за кордон. Моя політика – це повернення українців додому, зниження цін на газ для промисловості так само, щоб була конкурентна продукція, підвищення зарплат, перерахунок пенсій, коли мільйони українців, колгоспники колишні, чорнобильці, військовослужбовці досі не отримали заслужених для них пенсій. І тоді люди не їхатимуть з країни, коли бачитимуть, що можуть працювати, заробляти і що держава не грабує їх за рахунок того, що залазять у кишені до кожної країни. Що треба, щоб навести лад у країні? Сильна влада. Коли говорять про зміни до Конституції, перша зміна, яку ми запропонуємо до цієї Конституції, – ліквідація посади Прем'єр-міністра України за американською моделлю влади, коли Президент очолюватиме і скорочення чисельності депутатів парламенту до 200 чоловік. Менше чиновників, більше трудящихся! Менше глитаїв, більше тих, хто створює Україну, хто відновлює її, хто відбудовує. План Ляшка: наведення порядку в країні, відновлення економіки, нові робочі місця для українців. Дякую вам. Від фракції "Батьківщина" до слова запрошується Тимошенко Юлія Володимирівна.

дня, шановні колеги. 2019 рік – це рік президентських і парламентських виборів. І ми дуже добре пам'ятаємо 2010 рік, коли фальсифікаціями, обманом, насиллям прорвалися до влади абсолютно антиукраїнські сили, змінили курс, і це завершилося війною, втратою територій, завершилося Революцією Гідності і гибеллю людей. І тому зараз я закликаю напередодні початку всіх цих виборів підписати всім політикам, які балотуються на президентську посаду, а також в Верховну Раду, меморандум щодо незмінності курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. Меморандум цей виглядає наступним чином. "Чітко усвідомлюючи величезну особисту відповідальність перед українським народом та Україною, глибоко шануючи історичний вибір українського народу щодо відновлення державної незалежності України, зроблений 24 серпня 91-го року і підтверджений Всеукраїнським референдумом 1 грудня 91-го року, а також двома революціями, віддаючи данину шани та пам'яті життю та здоров'ю кожного українця, покладених на вівтар боротьби за свободу, за вільну і незалежну Україну, категорично засуджуючи військову агресію Російської Федерації проти України, втручання у внутрішні справи нашої держави, перешкоджання мирному і щасливому життю українців, будучи відданими міжнародним зобов'язанням України, щоб випливають з Угоди про асоціацію з ЄС та Хартії про особливе партнерство України з НАТО, прагнучи відновити територіальну цілісність України шляхом повернення анексованої Автономної Республіки Крим і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, а також домогтися безперешкодного повернення тимчасово переміщених осіб до своїх домівок, ми, українські політики, які наступного 19-го року змагатимуться на президентських та парламентських виборах, беремо перед українським народом непорушні зобов'язання: зберегти незмінність зовнішньополітичного курсу України на членство в ЄС та НАТО, спільними зусиллями домогтися повного та безумовного відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, дотримуватися режиму українських і міжнародних санкцій проти країни-агресора, до повного звільнення анексованих і окупованих українських територій, домагатися всіма силами повернення додому в Україну всіх без винятку в'язнів сумління, полонених та заручників…" ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. "…які незаконно утримуються Кремлем та терористами на сході України. Перелічені вище пріоритети є непохитними і недоторканними для усіх політичних сил, які підписали цей меморандум. Вони не можуть бути ані предметом спекуляції, ані ревізією як під час виборчих кампаній, так і після приходу до влади." Я закликаю всіх підписати цей меморандум і стати єдиною національною командою.

ми входимо в складний і відповідальний період виборчих перегонів. Водночас країна щодня потребуватиме важливих рішень. "Народний фронт" переконаний, що в цей час Верховна Рада зобов'язана стати центром і прикладом політичної стабільності. Передусім ми повинні запобігти і протидіяти втручанню Росії в президентські та парламентські вибори. Кремль систематично втручається у вибори в країнах ЄС та НАТО. Те саме Москва буде намагатися зробити і в Україні. Вже зараз Росія відкрито і нахабно встановлює через Медведчука контроль над медіапростором України. Саме тому "Народний фронт" наполягатиме на негайному ухваленні законопроектів 8494 і 6762 щодо прозорості фінансування електронних засобів масової інформації. Ми також наполягаємо на поверненні до розгляду законопроектів про відповідальність за заперечення факту російської агресії, про заборону російської участі в акціонерному капіталі телерадіокомпаній та про розширення повноважень Нацради з питань телерадіомовлення. Українське військо стримує московську навалу на фронті, але ворог атакує кожного українця через телеекрани. Це треба припинити. У провідних державах Заходу, які є взірцем свободи слова, вже почалася боротьба з російськими пропагандистами. Кремль намагається подати це як наступ на журналістику. Ні, це не журналістика. Це інформаційні війська Кремля на чужій території, замасковані під вільні ЗМІ. Так само звертаюся до кандидатів у президенти. Конкуренція і дискусія під час виборчої гонки не повинні працювати проти країни. Пам'ятаємо про це щохвилини. Тільки єдиним фронтом ми можемо боронити і розвивати Україну. "Народний фронт" також переконаний, що ми маємо дати відповідь на чергові провокації Росії проти України в Азовському морі. Відповіддю на морську блокаду України має бути нарощення нашої військової присутності. Посилення економічних санкцій з боку світової спільноти – ціна, яку має заплатити Росія. І обговорення цієї проблеми необхідно виносити на найвищий міжнародний рівень. Поміж тим "Народний фронт" переконаний, що восени ми повинні ефективно попрацювати, ухвалити низку важливих рішень, які стосуються національної безпеки, економіки, фінансів, реформ, євроатлантичного вибору України. Серед іншого, на цю осінь ми повинні проголосувати за нову Центральну виборчу комісію. Проведення виборів зі старим складом ЦВК автоматично означає їхню нелегітимність. Маємо оновити Виборчий кодекс. Документ складний, об'ємний, потребує уваги. Серед авторів представники нашої фракції. Але ми повинні отримати якісний документ для того, щоб формувати нову і реформувати систему державного управління і побудову країни рівних можливостей. Серед обов'язкових документів – це державний бюджет на наступний рік. Фракція "Народного фронту" не дозволить зробити бюджет заручником виборчих баталій. Бюджет не може стати рингом для популізму і демагогії без правил і відповідальності. ласка, дайте 30 секунд. Тому як відповідальна державницька політична сила, члени коаліції, ми підтримуємо всі рішення і дії коаліційного уряду, спрямовані на формування збалансованого бюджету на наступний рік. Шановні колеги, закликаю всіх до плідної праці і ще раз доказати, що Верховна Рада в будь-які часи була, є і буде острівцем стабільності і демократії в Україні. Слава Україні! Дякую. Шановні колеги! Шановні друзі! Ми багато почули різних байок, особливо в останній час, про те, як все гарно розвивається і багато перспектив у цієї країни. Нам постійно шукають зовнішніх ворогів, розказують, чому не виходить у влади якісь побудувати гарні процеси і створити належні умови для життя українців, бо постійно їм хтось заважає. А заважають їм в першу чергу їхні же внутрішні проблеми, чвари і неможливість і небажання працювати, заважає те, що абсолютно непрофесійні команди набрані в міністерствах, відомствах та і в самому уряді. Наша партія "Відродження" вимагає перед тим, як почати розбирати і розглядати оці дрібні питання, які нам накидали у порядок денний, сотні питань, наприклад такі, як там Закон про фізичну культуру і спорт, напевно, важливий, але не першочерговий сьогодні для українців. Почати з того, що переглянути склад Кабінету Міністрів, заслухати кожного міністра, викликати сюди на трибуну і послухати, що вони зробили корисного для України і українців за останні роки. Ми пропонуємо персонально потратити час, але заслухати 3-5-7 годин – скільки буде потрібно – кожного міністра, що він зробив за останні роки, чим закінчується його каденція, що корисного він зробив для своєї галузі і чим закінчилися ці реформи. кожен українець вже відчуває, що насправді нічого не змінюється, продовжується анархія, безлад і вакханалія в кожному міністерстві. Подивіться на охорону здоров'я, на панну виконуючу міністра обов'язки Супрун, чим вона закінчує свою каденцію: нічим! Абсолютний провал і розвал галузі охорони здоров'я, неможливість українців лікуватися. Подивіться на кожну іншу галузь: транспорт – ми закуповуємо локомотиви за державний мільярд доларів Штатах замість того, щоб за мільярд доларів побудувати завод на території України. І так кожна галузь! Я думаю, по кожному міністру треба персонально роздивлятися ситуацію, і тут, у залі приймати рішення, що з ними далі робити. На мій погляд, абсолютну більшість можна зразу звільняти в залі засідань Верховної Ради і призначати нормальних професійних людей, які візьмуть на себе відповідальність і за цих півроку-рік почнуть виводити країну з кризи. Ви подивіться, що нам пропонує цей склад уряду: підняття тарифів. Після того, як цинічно майже в 10 разів збільшено тарифи на газ, майже в 3,5 рази підняли тарифи на електроенергію, майже в 4 рази тарифи на опалення, вони нам ще раз пропонують піднімати тарифи. Давайте заслухаємо, яка буде валютна політика. Ми бачимо, який сьогодні безлад з валютними курсами, і нормальні промислові виробництва не знають, як планувати свою діяльність. Давайте заслухаємо, що буде із виконанням бюджету, давайте заслухаємо уряд, що відбувається на Державній фіскальній службі, в Митній службі – абсолютний розвал, боротьба кланів за контрабандні потоки, боротьба з правоохоронними органами і так далі. Оце діяльність сьогоднішнього уряду. Тому ми пропонуємо почати з ключового... Тому ми пропонуємо почати з ключового питання. Кадри і люди формують перспективи. Сьогоднішній склад уряду, сьогоднішній склад людей в міністерствах, відомствах, які виконують обов'язки замість того, щоб бути принциповими керівниками, має бути оновлений. І тоді почнеться порядок, і тоді почнеться відродження економіки, відродження промисловості, створення робочих місць і наведення порядку в країні. Все інше – це бутафорія, яку нам сьогодні влада пропонує... Дякую. І запрошую до слова народного депутата Вілкула від фракції "Опозиційний блок". Шановний народе України! Сьогодні на цій трибуні на початку нової сесії Верховної Ради України ми як опозиція не говоримо про початок нового політичного сезону, ми говоримо про продовження боротьби. За що ця боротьба? За гідну медицину для наших громадян, за гідну освіту для українських дітей, за гідні пенсії для наших старих. Це боротьба проти тих, хто вже майже 5 років заганяє нашу країну у безлад і безнадію, а українців – у депресію, це боротьба за мирну, заможну і процвітаючу країну. Саме так ми як опозиція визначаємо свої основні цілі та задачі. Зараз настає фінальна фаза для діючого влади. Тому що на найближчих виборах, ми в цьому впевнені, народ дасть їй свою оцінку і відправить на завалище історії. Але, на жаль, за півроку, що залишилися, ця команда, зокрема цей уряд, може встигнути наробити багато речей, наслідки яких треба ще буде довго розгрібати тим людям, яким народ України довірить управляти країною далі. Не секрет, що влада готує підвищення цін на газ для населення, збирається продовжити соціальні експерименти, які чомусь помилково називає реформами. Не маючи чіткої економічної програми, уряд планує продовжити бездумну і тупикову політику накопичення зовнішніх боргів. Замість підтримки промисловості вони знову просять у МВФ мільярдні кредити, називаючи це єдиним шансом утримати економіку. Проте реальний стан економіки, на жаль, говорить про те, що може відбутися ще більший обвал курсу гривні, а країну може спіткати криза невиплат пенсій і зарплат, як ми це вже бачили влітку. Це все наслідки тієї непрофесійної державної політики, яку ми спостерігаємо останні чотири з половиною роки, а також рекордної за часи незалежності корупції. І наша задача як опозиції – зробити все, щоб останні півроку цієї влади не виявилися фатальними для нашої країни і наших людей. Також користуючись нагодою, хочу сьогодні від імені фракції привітати вчителів, учнів та їх батьків з початком нового навчального року, з Днем знань. Запевняю вас, що коли ми прийдемо до влади та переможемо на виборах, ми будемо не закривати школи, а будувати. Ми не будемо урізати навчальні та освітні програми, а будемо робити все, щоб українська освіта була однією з найкращих у світі, а наші спеціалісти залишились працювати тут, в Україні і допомагати підтримувати нашу державу.

Я думаю, вона вас зрозуміє і українською, ваша вчителька, якщо вона інтелігентна людина. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Березюка від фракції "Самопоміч". Вельмишановні пані і панове, слухаючи деяких українських політиків, відчуття таке, що вони живуть у Швейцарії, у паралельному житті. А у реальному житті ми сьогодні маємо очевидні речі – це суттєве збідніння людини, це корумпована влада, яка використовує силові органи для боротьби з тими, хто бореться з корупцією, і це реванш російських і проросійських сил в тому числі у залі парламенту. Чому це відбувається? Тому що хтось не виконує своїх функціональних обов'язків. Який функціональний обов'язок парламенту на цей рік? Функціональний обов'язок парламенту – прийняти закон. І я вірю, що в цьому залі є 226 людей, які готові натиснути кнопку і дати наступний шанс розвитку української інституційної держави: прийняти Закон про вибори до Верховної Ради на пропорційній основі з відкритими списками. Бо це є інструмент боротьби з олігархічним урядом і владою в Україні. Це задача номер 1. Друге. Президент України. Зволікання Президента України з подачею Закону про Антикорупційний суд і нестворення Антикорупційного суду на сьогоднішній день ще поставило в залежність уряд і привело до величезного фінансового дефіциту в країні! Уряд залежний від олігархів, уряд не може виконувати своїх функціональних обов'язків, виплачуючи пенсії і зарплати вчителям. Задача парламенту – дотиснути і заставити створити якісний Антикорупційний суд. А поки уряд залежний від олігархів, він поповнює бюджет, дефіцит бюджету звідки? З кишень звичайних людей. Затримка пенсій, позбавлення 60 відсотків людей субсидій, які бігають до лічильника і дивляться, коли варять їсти, щоб не перевантажити себе в місяці платнею за газ. Де він бере гроші? Уряд бере гроші в місцевих бюджетів. Акциз на паливо – рівень 2016 року, все решта – в центральний уряд. Уряд здогадався дати пільгу 75 відсотків за платню на землю "Укрзалізниці" і "Укрнафті". "Укрнафта" без того грабує український бюджет, не видобуваючи нафту, руйнуючи нафтову галузь, гублячи газ в повітря – сотні тисяч кубометрів в добу на всіх родовищах. Це гроші з кишень людей. Хочеться, щоб замість збідніння ми продукували умови, в яких людина буде жити в добробуті. Замість корупції – справедливість, замість реваншу – воля. Це наша задача. І на початку століття… На початку століття наші пращури мали інструмент. Вони говорили: "Наша сила – в нас самих! Світ належить до сильних!". Цією силою волі я бажаю парламенту, який має стояти на захисті інтересів людини в українській незалежній інституційній вільній, економічно заможній державі. Дякую. Отже, виступи від фракцій завершені і я прошу всіх народних депутатів повернутися в зал. Я звертаюся до голів фракцій, запросити усіх депутатів в зал. Зараз буде голосування за порядок денний. І я прошу секретаріат Верховної Ради запросити усіх депутатів в зал. Отже, вчора на Погоджувальній раді я оголосив про те, що не усі комітети подали свої пропозиції щодо порядку денного на усю сесію. Відповідно не усі фракції встигли зорієнтуватися і подати свої пропозиції, і тому ми прийняли рішення дати можливість усім комітетам подати свої пропозиції протягом найближчого тижня, а сьогодні затвердити порядок денний на тиждень. І зараз я буду пропонувати, щоб ми затвердили порядок денний на тиждень. Порядок денний сформований таким чином, що враховані інтереси більшості фракцій. Є блок питань інтелектуальної власності, який водночас є важливий для виконання Угоди про асоціацію, також блок національної безпеки і оборони і велика кількість ратифікацій, по яких в нас є заборгованість. І тому в мене є пропозиція до залу, до фракцій підтримати порядок денний на тиждень, а на всю сесію порядок денний наступного вівторка, щоб ми змогли проголосувати. Є підтримка такої позиції, колеги?

пропозиція на тижневий порядок денний. Подивіться, тут є враховані пропозиції більшості фракцій. Давайте ми підтримаємо. Колеги, я прошу, зайняти робочі місця і приготуватися до голосування. Це питання не передбачає обговорення. Воно передбачає голосування. Тижневий порядок денний. Я прошу усіх підтримати, зайняти робочі місця.

Отже, колеги, готові голосувати? Отже, я прошу підтримати тижневий порядок денний пленарних засідань Верховної Ради України на 4-7 вересня, де є блок ратифікацій, блок питань євроінтеграції і блок питань національної безпеки і оборони. Я прошу усіх приготуватися до голосування, зайняти робочі місця. Колеги, не змушуйте мене закликати по десять раз. Я прошу голів фракцій допомогти змобілізуватись. І я прошу підтримати порядок денний на тиждень з 4 по 7 вересня. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Отже, колеги, кожен голос має значення, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

Не встигли. Я по фракціям зачитаю. "Блок Петра Порошенка" – 80, "Народний фронт"

Колеги, я хочу наголосити, для мене немає жодних проблем, ми можемо перейти до питань другого читання. І якщо зараз не буде голосів, так і буде побудована робота. А от таким чином ми не зможемо розглядати частину питань інтелектуальної власності і частину питань безпеки і оборони. Я прошу усіх змобілізуватись. Я ще раз поставлю на голосування. І прошу зайти в зал, і зайняти робочі місця.

Готові до голосування? Я ще раз ставлю на голосування тижневий порядок денний пленарних засідань Верховної Ради України на 4-7 вересня. Нагадую, що в ньому враховано пропозиції більшості фракцій, і ми просто їх не зможемо розглянути, якщо не підтримаємо. І я закликаю зараз депутатів зайняти робочі місця, не виходити з залу і підтримати порядок денний на тиждень 4-7 вересня. Прошу проголосувати і прошу підтримати.

194. Ще раз по фракціям. Я поставлю заключний раз, третій зараз. Якщо не буде голосів, ми переходимо тільки до питань другого читання і ратифікацію теж я можу ставити без включення в порядок денний сесії. Отже, "Блок Петро Порошенка" – 84, "Народний фронт" – 51, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 21, Радикальна партія – 13, "Батьківщина" – 12, "Воля народу" – 1 і "Відродження" – 1. Хочу наголосити, що ваші законопроекти, які ви рекомендували, стоять в порядку денному вже на сьогодні, стоять в порядку денному вже на сьогодні. Я просто не розумію цієї позиції. Зараз я звертаюсь ще раз до голів фракцій, бо потім будуть до мене підходити голови фракцій і просити включити певні законопроекти в порядок денний, бо вони дуже важливі. Якщо ми не затвердимо порядок денний, цього буде неможливо, наголошую, неможливо. І Артур, і Максим, я наголошую на тому, потім буде неможливо включати. Не виходьте з залу. Зараз я поставлю на голосування. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Прошу повернутися в зал, колеги, з лож, пане Юрій, пане Володимир, пане Юрій, поверніться в зал. Це питання національної безпеки. Підтримайте, пане Володимир. Отже, переходимо до голосування. Я прошу всіх зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування тижневий порядок денний пленарних засідань Верховної Ради України на 4-7 вересня. Це блок безпеки і оборони, блок євроінтеграції і і ратифікацій. І я прошу зараз всіх взяти участь в голосуванні, усіх зайняти робочі місця. І я наголошую… Потім я буду так само до ваших прохань ставитись. І прошу підтримати порядок денний на тиждень 4-7 вересня. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, кожен голос. Прошу підтримати.

Отже, не вистачило голосів для того, щоб ми змогли затвердити тижневий. Таким чином, ми маємо можливість розглядати лишень питання другого читання і питання ратифікацій. Я зачитаю кінцеве, щоб було зрозуміло. "Блок Петра Порошенка" – 87 голосів, "Народний фронт" – 60, "Самопоміч" – 20, Радикальна партія – 12, "Батьківщина" – 12, "Воля народу" – 2 і "Партія "Відродження" – 1. Отже, першим питанням порядку денного стоїть питання інтелектуальної власності (друге читання) (4571). Законопроект узгоджений, в нього всього кілька правок. Тому я прошу не розходитись із залу, бо голосування відбудеться досить швидко. І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань науки і освіти Співаковсього Олександра Володимировича до доповіді по проекту Закону про внесення змін до статті 5 Закону України

Поздоровляю всіх з Днем знань. Я сподіваюсь, що прийняття конструкції законів, які базуються навколо закону, який ми вже прийняли з вами, 7466, а нам потрібно ще прийняти сім сім законів. На жаль, ми не проголосували порядок денний і сьогодні ми тільки розглядаємо один законопроект 4571. Хочу доповісти вам, що на засіданні нашого профільного Комітету з питань науки і освіти 23 травня 2018 року ми розглянули це питання і одноголосно проголосували за те, щоб його прийняти в другому читанні і в цілому. Щодо змісту цього законопроекту. Метою законопроекту є забезпечення правової охорони прав авторів, виконавців, виробників фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних при розповсюдженні їх творів та виконань, подолання піратства та поліпшення інвестиційного клімату в Україні. Нормами цього законопроекту пропонується уточнити порядок подання заяви для одержання контрольних марок, а також ввести норму про обов'язкове оприлюднення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері інтелектуальної власності, інформації про заявників та відповідні примірники аудіовізуальної продукції щодо прийнятого рішення про видачу контрольних марок, їх кількості, дати і тощо. Шановні колеги, при підготовці до другого читання було подано всього дві поправки, з яких комітет пропонує поправку народного депутата України пана Юрія Левченка врахувати редакційно, а поправку народного депутата Співаковського врахувати повністю. За результатами обговорення на комітеті ми це питання відпрацювали члени комітету, прийняли одноголосне рішення рекомендувати Верховній Раді України проект прийняти в другому читанні і в цілому. це один з семи законопроектів, які ми повинні прийняти. Це конструкція, яка забезпечить в Україні цивілізоване відношення до прав захисту інтелектуальної власності, і це означає, що залучення відповідних інвестицій до України буде відбуватись. цей законопроект достатньо компромісний, він не зачіпає ніяких інтересів будь-кого, він просто встановлює цивілізаційні права на ринку інтелектуальної власності. Тому прошу підтримати рішення Комітету з питань науки України і проголосувати "за". Дякую. Дякую вам. Отже, переходимо до правок. Нагадаю, було подано тільки дві правки, і фактично обидві правки були враховані. Тому відразу переходимо до прийняття рішення. І я прошу усіх зайти в зал і пригодуватись до голосування. Наголошую, правок тільки дві, вони враховані, і ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайти робочі місця і приготуватись до голосування. Голови фракцій, я прошу запросити депутатів в зал. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм без даних" (щодо подолання піратства та поліпшення інвестиційного клімату) (№ 4571) за пропозицією комітету в другому читанні читанні та в цілому. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Я ще раз попрошу. А зараз звертаюся до всіх фракцій подивитися, кого немає поруч, і запросити народних депутатів в зал. Можливо, важко перейти до пленарних засідань і роботи, але я прошу всіх максимально змобілізувати, організувати депутатів, налаштуватись на роботу. Я зачитаю по фракціям. "Блок Петра Порошенка" – 88, "Народний фронт" – 55, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 14, Радикальна партія – 10, "Батьківщина" – "Воля народу" – 3, "Партія "Відродження" – 1, позафракційні – 20. Позафракційні дають приклад. Я прошу всіх зайняти робочі місця, зайти в зал. Я буду ставити, якщо не буде голосів, законопроекти я буду просто відхиляти, просто відхиляти, бо це питання не політичної волі, а банальної дисципліни в залі. Прошу голів фракцій подивитися, кого немає, і запросити в зал. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (щодо подолання піратства та поліпшення інвестиційного клімату). Першим ставлю повернення до його розгляду. Повернення до розгляду проекту Закону 4571. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Прошу взяти участь в голосуванні. Прошу голосувати. Голосуємо. Андрій Володимирович, ви не голосуєте? Ви проти, так? За-219 Я ще раз поставлю. І я не уявляю, що відбувається в головах людей, коли я ставлю на голосування євроінтеграційний закон. А вони виходять з залу або ведуть між собою дискусії, просто не уявляю. Це можна на ефірах говорити про євроінтеграцію і агітувати, а коли треба бути в залі і приймати рішення… Отже, колеги, я поставлю ще раз на голосування, прошу всіх зайняти робочі місця.

Отже, Ігор, прошу приготуватись, ви бачите, кожен голос має значення. Я ставлю ще раз пропозицію повернутись до проекту Закону 4571, євроінтеграційного закону. І прошу колеги всіх взяти участь в голосуванні і підтримати пропозицію повернутись до проекту Закону 4571. Отже, прошу проголосувати, прошу підтримати, кожен голос. Прошу підтримати, голосуємо. Два голоси. Зайшли якраз два депутати. Колеги, отже, два голоси, я прошу кожного зайняти робоче місце. Прошу приготуватись і прошу посприяти профільним комітетам і головам фракцій. Отже, голосуємо, голосуємо за повернення до проекту Закону 4571. За повернення. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо.

За-235 Повернулися. І ставлю на голосування проект Закону 4571 у другому читанні та в цілому. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо! Прошу підтримати.

Закон прийнятий. Вітаю всіх з питанням, що ми прийняли перший закон євроінтеграційний. І "Блок Петра Порошенка", і "Народний фронт" звертаються з проханням ще раз поставити тижневий порядок денний. В залі є мобілізація, я прошу всіх приготуватися до голосування. Я ще раз поставлю пропозицію порядок денний тижневий і прошу всіх підтримати, колеги. В нас на цей тиждень є рекомендації від всіх фракцій враховані. Я прошу, колеги, максимально взяти участь у голосуванні підтримати. І я ставлю на голосування пропозицію підтримати тижневий порядок денний пленарних засідань Верховної Ради України на 4-7 вересня: блок євроінтеграції, безпеки і оборони і ратифікації. Прошу проголосувати і прошу підтримати тижневий порядок денний. Кожен голос! Прошу підтримати, прошу голосувати. Підтримуємо.

Сім голосів! Не встигли! Будь ласка, зайдіть у зал, колеги, я ще раз поставлю. Це ж… Колеги, ви подивіться тижневий порядок денний! З цими питаннями зверталися до мене неодноразово: з питаннями національної безпеки, з питання рівності жінок і чоловіків по службі в армії, питання, які стосуються євроінтеграції. На всіх ефірах всі підтримують ці питання. Чому, коли я ставлю на голосування, раптом появляються якісь інші причини? Я прошу кожного зайняти зараз свої місця. В нас є ще два питання порядку денного – інтелектуальної власності, але ці питання в першому читанні, і ми не можемо їх розглянути, поки не затверджений порядок денний тижневий. Щоб ми могли зараз перейти до їх розгляду, я прошу кожного підтримати. Отже, займіть робочі місця. Отже, прошу всіх приготуватися до голосування. І я ставлю на голосування пропозицію підтримати тижневий порядок денний пленарних засідань на 4-7 вересня. Прошу проголосувати і прошу підтримати, кожен голос має значення. Андрій Володимирович. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, підтримуємо, голосуємо.

По одній хвилині. Давайте головам фракцій по одній хвилині. Ми не можемо перейти до інших питань інтелектуальної власності, поки ми не затвердимо тижневий порядок денний. Але, пане Артур, зараз ми почнемо дискусію, і ми знову ж таки, ми знову ж таки просто втратимо голоси. Давайте ще раз, колеги. Я зачитаю по фракціям. По фракціям прошу включити мені. "Блок Петра Порошенка" – 90. Думаю, може і має бути більше. "Народний фронт" – 66, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" Радикальна партія – 8. Я прошу підтримки і прошу підтримати, колеги. "Батьківщина" – 12, "Воля народу" – 3. Наголошую, ваш законопроект є в порядку денному. "Партія "Відродження" – 0. Колеги, давайте ще раз змобілізуємося і проголосуємо тижневий порядок денний. Отже, прошу зайняти робочі місця, прошу приготуватися до голосування і прошу підтримати порядок денний пленарних засідань на 4-7 вересня. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати, голосуємо. Національну безпеку, євроінтеграцію прошу всіх підтримати. За-217 Отже, ми не можемо почати наступні закони першого читання інтелектуальної власності, на жаль. Тому ми переходимо до питань другого читання, блок, який стоїть наступний. Пане Співаковський, ми ще раз спробуємо поставити, і якщо ми проголосуємо, питання інтелектуальної власності ми поставимо на розгляд, коли будуть… коли буде мобілізація в залі. Отже, в блоці другого читання першим стоїть проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо транскордонного співробітництва (№ 6085). І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань європейської інтеграції Юринець Оксану Василівну. Будь ласка, пані Оксана. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції на своєму засіданні розглянув питання підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо транскордонного співробітництва (реєстраційний номер 6085). проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо транскордонного співробітництва розглянуто Верховною Радою України у першому читанні та прийнято за основу. Відповідно до статті 116 Регламенту України у встановлені строки до Комітету з питань європейської інтеграції надійшло 33 поправки народних депутатів України. За підсумками опрацювання таких поправок Комітет з питань європейської інтеграції прийняв рішення врахувати 18 поправок, з них 4 поправки враховано частково і відхилено 15 поправок; та рекомендувати Верховній Раді України законопроект за реєстраційним номером 6085 прийняти у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням підтриманих підтриманих пропозицій у запропонованій останній редакції, викладеній у порівняльній таблиці до законопроекту. Приймаючи таке рішення, народні депутати України члени комітету виходили з того, що прийняття цього законопроекту забезпечить існування законодавчих підстав для утворення та діяльності об'єднань єврорегіонального співробітництва, європейських об'єднань територіального співробітництва, а також запровадження прозорих умов державної підтримки проектів транскордонного співробітництва. Варто зазначити, що станом на сьогодні питання транскордонного співробітництва регламентується чинним Законом України "Про транскордонне співробітництво", котрий був прийнятий у 2004 році, з наступними змінами, що потребують оновлення та деталізації. чинний закон України не містить положень щодо діяльності об'єднань єврорегіонального співробітництва, котрі передбачені Протоколом 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами та властями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва. Також з часу прийняття Закону України "Про транскордонне співробітництво" Європейським Союзом було розроблено нові правові акти, що регламентують діяльність європейських об'єднань територіального співробітництва, в діяльності яких Україна також може брати участь. Також проблемною зоною є спосіб та форми державної підтримки транскордонного співробітництва. На практиці часто виникає ситуація, коли європейські партнери готові виділити кошти для фінансування певних проектів чи об'єктів, проте українська сторона не може своєчасно та в повному обсязі виконати власні зобов'язання щодо співфінансування таких проектів чи об'єктів. Відповідно такі проекти взагалі не реалізуються або їх реалізація затримується в часі. Тому існує нагальна потреба вдосконалити зазначені правові рамки з метою уможливлення діяльності нових організаційно-правових форм транскордонного співробітництва… в свою чергу сприятиме розвитку в цій сфери та матиме позитивний економічний і соціальний ефект для природних прикордонних територій. Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради України висловило свої зауваження до зазначеного проекту закону, з якими можна погодитись. А саме, під стенограму, формулювання статті 6 частини першої проекту закону викласти у наступній редакції (увага!): "Загальну координацію транскордонного співробітництва та контроль за додержанням законодавства з питань транскордонного…" ГОЛОВУЮЧИЙ.

питань транскордонного співробітництва здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, за участю Міністерства закордонних справ України, відповідно до повноважень, визначених законодавством та міжнародними договорами України, що регулюють відносини у цій сфері, згода та обов'язковість яких надана Верховною Радою України". Частини другої нової статті 9 викласти у наступній редакції: "Джерелами фінансування об'єднання єврорегіонального співробітництва можуть бути: разові або періодичні внески, відрахування засновників і членів об'єднання; кошти та інше майно, що надходить у відповідності до програм міжнародної технічної благодійної допомоги; кошти від ведення об'єднанням єврорегіонального співробітництва основної діяльності; пасивні доходи; інші доходи, що не суперечать законодавству". Прошу підтримати з урахуванням зазначеної під стенограму редакції. Дякую вам. Отже, переходимо до розгляду правок. Прошу авторів правок приготуватися і я буду зачитувати ті правки, які відхилені. 1-а, Голубов. Не наполягає.

Таким чином, колеги, комітет опрацював усі правки, і ми можемо переходити до прийняття рішення. І я прошу запросити усіх депутатів в зал. Ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу голів фракцій і Секретаріат Верховної Ради запросити усіх депутатів в зал і прошу приготуватися до прийняття рішення. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо транскордонного співробітництва (№ 6085) в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. За-211 Зараз я поставлю на повернення. Я бачу, не всі встигли. Я прошу запросити ще раз в зал народних депутатів. Прошу зайняти робочі місця. Отже, ставлю пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо транскордонного співробітництва (№ 6085). Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення. Прошу кожного взяти участь в голосуванні і прошу підтримати. Голосуємо за повернення. Прошу підтримати. Прошу проголосувати.

Я прошу підтримати повернення до проекту Закону 6085. Прошу проголосувати, кожного прошу взяти участь в голосуванні. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Повернулися. Колеги, я прошу усіх зайти в зал, зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо транскордонного співробітництва (6085) в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, уважно, кожного прошу взяти участь у голосуванні. Голосуємо. Підтримуємо. Прошу проголосувати. Підтримуємо. Голосуємо. За-234 Закон прийнятий. Це другий євроінтеграційний закон. Колеги, наступний у нас стоїть проект Закону про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" щодо впорядкування процедури відчуження суб'єктами господарювання державного сектору економіки житла своїм своїм працівникам (№ 3131). І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань економічної політики Іванчука Андрія Володимировича. Голова комітету!

В цьому законі теж небагато правок, тому я прошу не розходитись.

з урахуванням зазначених пропозицій пропонуємо розділ І законопроекту викласти в такій редакції: "Абзац другий частини дев'ятої статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" доповнити словами "а також на рішення державних підприємств, установ і організацій, господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій належить державі, про відчуження житла працівникам таких підприємств, установ, організацій та господарських товариств шляхом продажу, що здійснюється на виконання умов укладених колективних договорів без застосування конкурентних засад". запропонована редакція абзацу другого частини 9 статті 11 Закону України про управління було змінено, а саме: уточнення, що обмеження щодо відчуження не поширюється, коли таке відчуження здійснюється за рішенням державних підприємств, установ і організацій господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків належить державі, своїм працівникам. Уточнено, що йдеться про господарське товариство, у статутному капіталі яких 100 відсотків належить державі, оскільки господарськими товариствами є тільки акціонерні товариства. Враховуючи рішення комітету, уточнення, що йдеться про відчуження житла тільки шляхом продажу. Слова "конкурентні процедури" замінено словами "конкурентних засад", що враховує термінологію закону. Крім того, варто звернути, що на увагу заслуговує той факт, що заборона на відчуження, встановлена статтею 11 закону, не стосується безкоштовного розподілу житла відповідно до Житлового кодексу і подальша приватизація державного житлового фонду не є предметом регулювання зазначеного законопроекту. Тому, шановні друзі, шановний пане Голово, Комітет з питань економічної політики пропонує підтримати далі законопроект 3131 в редакції, запропонованій комітетом. Дякую за увагу. Дякую вам. Хочу нагадати, правок є небагато, дві-три правки. Тому прошу всіх заходити в зал, а я буду озвучувати правки, які відхилені. 6-а. Не наполягає. 8-а. Наполягає Левченко. Включіть мікрофон, будь ласка. 11:36:08 ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Справа в тому, що житло, яке належить державним підприємствам, установам та організаціям, як правило, відноситься до державного житлового фонду. державний житловий фонд в свою чергу має відчужуватись у порядку, визначеному Законом України "Про приватизацію державного житлового фонду", а не колективним договором, як це передбачається у проекті. Тому, по-перше, пропонуємо додати, власне кажучи, до цього законопроекту пропозицію, щоб відчуження відбувалось згідно цього закону. Це по-перше. А по-друге, доцільно уточнити, що відчуження здійснюється безоплатно лише тим особам, які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Тому що так, як ви зараз прописали, що відбувається не на конкурентних засадах відчуження для працівників підприємств, так от, працівником підприємства може бути, наприклад, директор підприємства, так? заступник директора підприємства, який і так має квартиру, може, навіть, квартиру п'ятикімнатну, в деяких директорів, так? Так от, чому для них має бути безоплатне відчуження, якщо це прописувати в колективному договорі, незрозуміло. Тому це має бути виключно для тих осіб, які потребують поліпшення житлових умов. Будь ласка, Андрій Володимирович. 11:37:22 ІВАНЧУК А.В. Я повністю підтримую автора поправки. Але ми вважаємо, що в законі це питання врегульовано. І мало того, коли ми обговорювали, проводив круглий стіл з всіма державними компаніями, то повірте мені, ні про яких директорів мова не йде, це фантазія. Іде мова тільки про тих людей, які живуть зараз у відомчому житлі. І ми даємо право просто керівництву, щоб цих людей можна було, Юра, задовольнити. Вони роками чекають від нас цього рішення. Тому я дуже прошу, давайте підтримаємо. І повірте, ми збалансували і з гуртожитками, і з Житловим кодексом і закон абсолютно збалансований. Дякую. Дякую вам. Отже, ми проговорили всі правки. Ми можемо переходити до прийняття рішення. І я прошу голів фракцій запросити всіх депутатів в зал. І прошу Секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал. Отже, ставлю зараз на голосування правку номер 8 народного депутата Левченка. Комітет її відхилив. Хто підтримує правку номер 8, прошу проголосувати. Голосуємо. І прошу заходити в зал. За-151 Рішення не прийнято. І таким чином ми можемо переходити до прийняття закону. Я закликаю всіх зайти у зал, приготуватись до голосування. Колеги у ложах, я прошу зайти в зал. Ми переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" щодо впорядкування процедури відчуження суб'єктами господарювання державного сектору економіки житла своїм працівникам (№ 3131). І за пропозицією комітету – у другому читанні та в цілому. Колеги, поверніться у зал, будь ласка. Андрій! Євген! Хлопці, поверніться в зал! Прошу проголосувати і прошу підтримати 3131 у другому читанні та в цілому. Голосуємо. Підтримуємо. Прошу підтримати.

За-243 Закон прийнятий. Вітаю. Ми довго йшли до цього і багато було дискусій, і ми повертали його, але закон прийнятий. І, колеги, звернулись знову дві фракції з проханням поставити тижневий порядок денний. Голова комітету самий більший молодець, який підготував цей закон. Але зараз, колеги, давайте змобілізуємося і тижневий порядок денний. Наступний закон – закон, з яким зверталася до мене фракція "Відродження". І я врахував пропозицію вашу так само, як врахував пропозиції "Волі народу". Давайте підтримаємо тижневий порядок денний, тижневий порядок денний: безпека і оборона, і євроінтеграція під тим знаком. Давайте підтримаємо, колеги, змобілізуємося, я сподіваюсь на підтримку всіх фракцій, всіх, хто вболіває за безпеку, за євроінтеграцію. До речі, нагадаю, і ваш законопроект врахований, який ……….. з першого читання. Ми не зможемо його розглянути. Давайте підтримаємо, колеги. Пані Ірина, верніться, будь ласка. Отже, колеги, я ставлю на голосування тижневий порядок денний. Я прошу кожного взяти участь в голосуванні. Я прошу усі групи, фракції підтримати, щоб ми змогли повноцінно розглянути всі євроінтеграційні закони. Отже, кожен голос, нам не вистачало буквально кількох голосів. Займіть робочі місця, і я ставлю на голосування тижневий порядок денний пленарних засідань Верховної Ради України на 4-7 вересня. Прошу голосувати, прошу усіх підтримати, колеги, усіх прошу підтримати. Голосуємо за безпеку і оборону, за євроінтеграцію, кожен голос, підтримуємо. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Хочу вас повідомити, що зараз ми продовжуємо йти по другому читанні, так воно і в порядку денному, і ми будемо далі продовжувати так, як зазначено в тижневому порядку денному. Наступний наш проект закону, який в порядку денному на розгляді, це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо інвестиційної привабливості будівництва об'єктів відновлювальної енергетики) (№ 8015). І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань будівництва, містобудування і ЖКГ Андрієвського Дмитра Йосиповича. Комітет подає до розгляду у другому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо інвестиційної привабливості будівництва об'єктів відновлювальної енергетики) (№ 8015 від 08.02.2018 року). Цей закон покликаний зробити максимально інвестиційно привабливими відновлювальні джерела електроенергетики, в першу чергу вітрогенерацію та сонячну генерацію. Законом пропонується виключити як критерій для віднесення об'єктів до СС1 суму власних збитків інвестора. суть цієї правки полягає в тому, що це власний ризик інвестора, і держави не несе за це відповідальність. Також виключити обов'язково віднесення до категорії СС2 об'єктів вітрогенерації, які підпадають під оцінку впливу на довкілля за умови підтвердження експертизою врахування результатів оцінки впливу на довкілля. Таким чином, ми однозначно контролюємо вплив на довкілля, але даємо можливість будувати відновлювальну електроенергетику за скороченою процедурою СС1 "незначні наслідки". Об'єкти вітрогенерації можуть бути віднесені до СС1 лише за умови, якщо всіма іншими критеріями відповідає СС1. Тобто автоматично вітрогенерація до СС1 не відноситься. До законопроекту надійшло шість правок. Технічна правка народного депутата Єднака народного депутата Солов'я, 4-а та 6-а, що доповнення закону особовими умовам для виробництва енергії з біогазу, біомаси, геотермальної енергетики. Комітет виходив з того, що ці об'єкти значної складнощі і відносити їх до СС1 це небезпечно. Також відхилено правку народного депутата Левченка та інших, які пропонували виключити з "Перехідних положень" можливість введення по спрощеній процедурі об'єктів, які вже будуються по третій категорії складності. відповідності до змін до законодавства у нас на сьогоднішній день відсутнє навіть визначення третьої категорії складності, тому ці об'єкти відносяться до категорії СС1. Зауваження юр.управління стосувалося нерівних умов, але які починали будуватися по третій категорії, і мова йдеться про те, що в майбутньому ці об'єкти в незалежності від результатів оцінки впливу будуть підпадати під СС1 згідно з діючим чинним законодавством. Шановні колеги, я прошу підтримати цей закон в другому читанні, в цілому як закон. Дякую вам. Я зачитаю правки, які були відхилені. Правок небагато, і прийняття рішення буде за кілька хвилин. Я прошу всіх зайти в зал. 1-а. Не наполягає.

Цей законопроект пропонує перенести об'єкти, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, виключити їх з класу СС2 "середні наслідки", і це автоматично відносить всі ці об'єкти до класу СС1 "незначні наслідки". Але відповідно до абзацу 7 пункту 4 частини третьої статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" до другої категорії видів планової діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці виливу на довкілля, відносяться вітрові парки, вітрові електростанції, що мають дві і більше турбін, або висота яких станових 50 метрів і більше.

Відповідно, якщо проаналізувати, власне кажучи, норми Закону про оцінку впливу на довкілля, то, очевидно, що не можуть відповідні об'єкти, які виробляються електричну енергію з енергії вітру, відноситись до об'єктів класу СС1 "незначні наслідки", а мають як мінімум відноситись до класу СС2 "середні наслідки", як мінімум. Взагалі-то це звичайна логіка пояснює людська, що це не може бути незначні наслідки. Тому я пропоную прибрати оці зміни і все ж таки залишити, щоб вони були Дякую. Шановні колеги, я ще раз хочу наголосити, що об'єкт вітрогенерації не може бути віднесений до СС1 автоматично лише за цими критеріями. перебираємо обов'язкове внесення до СС2 об'єктів вітрогенерації, які підпадають під оцінку на довкілля, виключно за умови, якщо підтверджено експертизою врахування результатів оцінку впливу на довкілля. Тому це не є обов'язковим, але однозначно треба проходити буде експертизу. Тому фактично за змістом ця змістовна частина вашої правки, вона фактично в тілі закону врахована. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, ставлю на голосування правку номер 5 народного депутата Левченка. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу голосувати.

Рішення не прийнято. І заключна правка – номер 6. Я запрошую до слова Рибака, включіть мікрофон. І після того – голосування, прошу всіх зайти в зал. Шановні колеги, в шостій правці пропонувалося в абзаці другому пункту 2 розділу І після слів "енергії вітру" додати слова "біогазу, біомаси, геотермальна енергія, а також мікро-, міні- або або малих гідроелектростанцій". Тут комітет цю правочку відхилив в такому формулюванні, але можливо можна розглянути її частково і врахувати її частково, а саме після слів "енергії вітру" додати слова "біогазу, біомаси". Тому що в законі про

це не можна за спрощеною процедурою, за повідомленням, що передбачає категорія СС1. Якраз ці напрямки і мають бути розглянуті у відповідності до дозволів, для того щоб отримати відповідні і експертизи, і дозволи. Ми Законом 8015 даємо можливості спрощено будувати об'єкти вітрогенерації та сонячної генерації. Тому, шановні колеги, я просив би врахувати таку думку комітету. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, ми завершили обговорення правок і ми переходимо до прийняття закону. Я прошу усіх зайняти робочі місця, зайти в зал. Ми переходимо до прийняття рішення, обговорення завершене. Будь ласка, з лож поверніться в зал. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо інвестиційної привабливості будівництва об'єктів відновлювальної енергетики) (№ 8015) в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо,

За-256 Закон прийнятий. Вітаємо! Наступний, проект Закону про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру (4532). Тут теж всього дві поправки. Я прошу всіх залишатися на робочих місцях. І запрошую до доповіді заступника голови Комітету з питань аграрної політики Заболотного Григорія Михайловича. Будь ласка. Шановні колеги, на ваш розгляд внесено доопрацьований до повторного другого читання закон... проект Закону про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру. До комітету за цей час підготовки до повторного другого читання надійшло 13 пропозицій та поправок народних депутатів, з яких враховано дев'ять, редакційно – одну і три – відхилено. Коротко зупинюсь на редакції до повторного другого читання. Проект вирішує дуже важливі проблеми цукробурякової галузі, а саме скасовує квоти на виробництво цукру та мінімальні ціни на його реалізацію. Що стосується спірної поправки, яку в минулому не підтримали, про нульове мито на обладнання для виробництва цукрових буряків, то її комітет відхилив. Тому в результаті ми маємо проект, який вирішує чисто технічні питання скасування квот та мінімальних цін на цукор. Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин на своєму засіданні розглянув зазначений законопроект і вирішив рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в повторному другому читанні та в цілому як закон. Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради України зазначений проект закону завізувало без зауважень. Шановні колеги, хочу вам просто назвати дві цифри, і ви зрозумієте, в чому суть. Встановлена мінімальна ціна до 1 вересня була 11 гривень 20 копійок, сьогодні реалізаційна ціна на ринку – 10.50. Тобто ми не можемо дотягнути навіть до мінімальної ціни, а через те виробники не можуть реалізовувати, бо є постанова Кабінету Міністрів, яка забороняє продавати по нижчій ціні. Тому це створило нонсенс. І я дуже прошу вас всіх, колеги, підтримати на початку бурякоцукрового виробництва законопроект, який має номер 4532. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Хочу наголосити: та правка, яка викликала найбільше дискусій, комітетом є відхилена, її немає. І я зараз назву правки, які були відхилені. 3-я. Не наполягає. 9-а. Не наполягає. 13-а. Не наполягає. Таким чином, колеги, ми можемо переходити до прийняття рішення. І я прошу всіх зайняти робочі місця. Обговорення завершене. Прошу голів фракцій змобілізувати народних депутатів. І я ставлю на голосування проект Закону про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру (№ 4532) за пропозицією комітету в повторному другому читанні та в цілому. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо, колеги.

За-263 Закон прийнятий. Колеги, хочу вам сказати, що на ранковому засіданні ми вже прийняли 5 законів в цілому, 5 законів. Це показує ефективність роботи Верховної Ради України з першого ж дня. Але зараз, колеги, є заява від двох фракцій на перерву і я змушений відразу оголосити її, цю заяву. Відповідно до частини сьомої статті 51 Регламенту Верховної Ради України на вимогу двох депутатських фракцій оголошуємо перерву, яку готові замінити на виступ від трибуни від "Народного фронту" і і "Блоку Петра Порошенка", але готові дві фракції замінити її виступом. І я запрошую до виступу Андрія Левуса. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні виповнюється 33 роки від дня смерті великого українського патріота, дисидента, поета Василя Стуса, який загинув в радянських, російських концтаборах за те, що говорив правду, за те, що не торгував совістю і за те, що навіть в цей час безнадії він залишився собою, вільною людиною, залишився українцем. Пропоную парламенту вшанувати пам'ять Василя Стуса хвилиною мовчання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Запрошую всіх до хвилини мовчання пам'яті великого українського поета Стуса.

хочу додати лише кілька слів. 33 роки помер Стус. У нас йде вже по суті п'ятий рік війна. Є одна людина, яка між тими двома фактами має зв'язок. Ця людина називається Віктор Медведчук. Тоді у 80-му році, коли йшов суд над Василем Стусом, Медведчук фактично, будучи адвокатом, підтримав звинувачення репресивної совєтської прокуратури. І зараз ця людина, яка протягом тих десятиліть вже відновленої незалежності України фактично є головним локомотивом проросійських ідей в Україні, людина, яка відкрила двері для російської агресії, людина, яка проголошувала гасла федералізації, двомовності, антиєвропейські гасла, зараз досі почувається вільно уже в країні, яка пережила Революцію Гідності, і тисячі людей вже загинули за цю незалежність відтепер, з 2014 року. Два роки тому багато хто з народних депутатів підтримали наше звернення до Генерального прокурора з тим, щоб розслідувати антиукраїнську діяльність Медведчука, віз і далі там. Але більше того, Медведчук тепер вже публічно повертається в політику. захопив "112" канал, купив його. До речі, звертаюся до всіх народних депутатів, які мають хоча б дещицю совісті, сумління і того, що називається патріотизм, бойкотувати "112" канал, NewsOne, "Інтер", всі канали, які належать проросійським олігархам і які тепер далі роблять все, щоб Україна стала частинкою російської імперії. Якщо у вас є совість, якщо ви носите вишиванки, якщо ви називаєте себе патріотом, ви не повинні брати участь у цій грі, в цих маніпуляціях цих "ВАТА Зараз ми закликаємо Генерального прокурора, Службу безпеки України все-таки здійснити всі необхідні заходи по розслідуванню антиукраїнської діяльності Віктора Медведчука. І ми вважаємо, що те, що він вільно може здійснювати свої антиукраїнські дії в українській політиці, є викликом не тільки здоровому глузду, а це, перепрошую, плювок на могилу і Стуса, і тисяч українських патріотів і просто громадян України, які загинули з рук російського агресора з 2014 року, починаючи з Революції Гідності. Вважаю, що, звертаюсь перш за все до патріотичних фракції парламенту: до "Батьківщини", до "Народного фронту", до "Блоку Петра Порошенка", "Самопомочі", Радикальної партії з тим, що ми з вами пройшли Майдан, ми зараз з вами несемо відповідальність за цю країну. Давайте забудемо на якийсь час наші протиріччя, особливо напередодні виборів і зосередимось на тому, щоб зупинити реваншників, які впевнено крокують… Нам треба зупинити цей реванш. Ми бачимо, що ці люди, які відкрито підтримують агресора, ці люди, які нехтують все українське, вони зараз готуються для того, щоб повернути собі владу і змінити наш зовнішньополітичний курс і забрати нашу незалежність. Давайте не будемо грати ними в якісь ігри домовляння і все інше, об'єднаємось навколо наших основних цінностей і принаймні зупинимо цей реванш. Дякую всім. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! Дякую. Колеги, Колеги, тепер я хочу з вами коротко порадитись. Будь ласка, займіть свої місця. У нас наступний проект закону 4074. Якщо є загальна підтримка, він має всього-на-всього одну правку. Ми зможемо його просто зараз прийняти. Але щоб не ставити його під ризик, я зараз проведу рейтингове голосування. Я прошу, колеги, зараз рейтингове голосування по проекту Закону про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" (щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів) (№ 4074). Якщо буде достатня підтримка під час рейтингового голосування, ми відразу його розглянемо. Я прошу усіх зайняти робочі місця і взяти участь в рейтинговому голосуванні. Отже ставлю на рейтингове голосування проект закону 4074. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Прошу голосувати.

В цьому законопроекті є всього на всього дві правки. Зараз ми можемо швидко його прийняти, якщо є загальне узгодження. А мені повідомили, що є узгодження усіх фракцій. До речі, прошу показати по фракціям голосування останнє. І пропонується, щоб ми розглянули його зараз. І я тому ставлю на рейтингове голосування, щоб не поставити його під ризик. Якщо є голоси - розглянемо його зараз, немає я оголошу перерву, і ми розглянемо його після перерви. Зараз ваш вибір. Але я закликаю зараз його розглянути і прийняти. І я ставлю на рейтингове голосування проект Закону про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" (№4074) на рейтингове голосування. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За-204 Не будемо ризикувати, я думаю. На будь-якому етапі після перерви ми зможемо його розглянути, бо я бачу, що фактично всі фракції підтримують. Після перерви, так. Я говорю, після перерви. І, колеги, хочу повідомити, що переконаний питання, яке сьогодні підняли в своєму виступі і "Народний фронт", і "Блок Петра Порошенка", питання інформаційної безпеки є надзвичайно важливим для української держави. Ми не можемо допустити, захищаючи від російських танків українські кордони, щоб інформаційні російські танки діяли в нашому запіллі і в нашій країні. Ми для цього повинні, і нам буде необхідно прийняти і законодавчі акти, щоб не допустити і не дозволити знищення українського інформаційного простору. Інформаційна безпека в агресивній війні, яку веде Путін проти України, має не менше значення аніж безпека мілітарна. Ми говорили з комітетом. Я сподіваюсь, комітет підготує законодавчі пропозиції. І я впевнений, ми гуртом, разом їх підтримаємо в залі Верховної Ради України. Ще я хотів би надати 1 хвилину для повідомлення. Дорогі колеги! До президії звернулися група народних депутатів від фракції "Самопоміч", які попросили оголосити наступне. Що не зорієнтувалися колеги, не спрацювали картки. І просять додати до голосування за законопроект 8015 "за" наступні наступні народні депутати: Бабак, Діденко, Демченко… Данченко, вибачте, Данченко, Зубач, Сидорович, Скрипник, Сотник, Маркевич, Опанасенко, Подоляк, Романова, Семенуха. Ці народні депутати просять вважати свої голоси "за" за законопроект 8015. Дякую. Дякую вам. Отже, колеги, згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин до 12:35. І після перерви, пане Співаковський, ми будемо мати змогу розглянути законопроекти питання інтелектуальної власності. 12:35 я прошу всіх прибути в зал для продовження нашої роботи. з тих законів – проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів та корисних моделей (№ 7538). Я запропоную залу розглянути за скороченою процедурою. Якщо не буде підтримки, ми увійдемо в повний розгляд, щоб мати можливість більш детально ці закони розглянути. Отже, ставлю на голосування пропозицію розгляд проекту Закону 7538 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати.

Як я і передбачав, зал налаштований на системну роботу, конструктивну роботу. Ми переходимо до розгляду за повною процедурою. І я запрошую до доповіді міністра економічного розвитку і торгівлі Тітарчука Михайла Івановича. І прошу приготуватись до співдоповіді Співаковського Олександра Володимировича. Будь ласка, Михайле Івановичу. Шановний Голово, шановні народні депутати, по-перше, хотів би всіх привітати з початком сесії і наголосити, що протягом попередньої сесії парламенту було започатковано реформу сфери інтелектуальної власності. Верховною Радою було ухвалено закон, який фактично стосується колективного управління, перезапускає механізм сплати роялті на користь авторів. І я хотів би додати, що на сьогоднішній день ця реформа - це не тільки один законопроект, їх сім і ще шість залишилось. І на сьогоднішній день 7538, це проект закону розроблено з метою узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на винаходи та корисні моделі з правом Європейського Союзу. Проектом пропонується внесення змін

видачі сертифікату додаткової охорони прав на винаходи та також інструменти, що унеможливлять видачу так званих вічнозелених патентів, це коли штучно продовжується монополія на патенти у фармацевтичній сфері і як наслідок необґрунтовано висока ціна на лікарські засоби; можливість визнання прав на винахід та корисну модель недійсними тільки… не тільки у судовому порядку, але і в Апеляційній палаті Мінекономрозвитку ("post-grant opposition"). Загалом прийняття закону сприятиме стимулюванню винахідницької діяльності України, досягненню балансу інтересів між патентною монополією та правом кожної людини на доступність ліків, вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей у відповідності до світових стандартів. Прохання підтримати проект закону. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Прошу записатись на запитання до доповідача. Надається 3 хвилини. Прошу провести запис.

В мене запитання до уряду. Скажіть, будь ласка, а чому серед європейських норм, які включені в цей законопроект, також є норма законопроекту, яка якраз стосується фармацевтики, це виключаються з правової охорони нові форми відомого з рівня технологій лікарського засобу, в тому числі солі, складні ефіри і так далі, і так далі, все що стосується цієї норми. Чому саме цю норму уряд включив під флагом європейської інтеграції? В той же час такі норми діють лише в країнах третього світу і в Індії. І в тому числі те, що ви зараз говорите про те, що ви боретеся за доступність лікарських засобів, цією нормою ви повністю виключаєте можливість українців одержувати інноваційні лікарські засоби, нові розробки, все те, що сьогодні може лікувати від онкології, від туберкульозу, туберкульозу, СНІДу. Тобто повністю інноваціям ви забороняєте вхід в Україну саме цією жахливою нормою. Така норма є в законодавстві Індії. Ви хочете і Україну так само перетворити на Індію? Дякую за запитання. Від імені міністерства можу сказати одне. Те, що у нас не є задача перетворити Україну на країну третього світу, як ви сказали за Індію, насправді зробити доступність ліків в плані ціни. І на сьогоднішній день, коли, наприклад, великі фармацевтичні компанії патентують певні лікарські засоби на 20 років, продовжують на 5, там є ризики в тому, що постійно відбувається подача цих компаній. молоді, скажем так, вчені не мають доступу до розробки і здешевлення. На комітеті, коли ми розглядали, у нас була також підтримка різних міжнародних організацій, і я вважаю, що між першим і другим читанням в робочій групі в комітеті ми можемо це питання доопрацювати, якщо є у вас зауваження. Дякую. 12:44:27 ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, наступне запитання. Ще буде від вас, пані Сисоєнко, запитання? Будь ласка. Я би хотіла би зазначити, що те, що ви говорите з приводу європейських норм, я вам хочу сказати, що 70 відсотків лікарських засобів, які далі мають оновлені процеси процеси виробництва, які вдосконалюють своє виробництво інноваціями, вони проводять нові клінічні дослідження і знову ж таки підлягають правовій охороні в європейських державах.

того, що ці норми будуть виключені. Тому що питання доступу до інноваційних лікарських засобів, до нових технологій, до того, щоб справді в Україні були найефективніші лікарські засоби, а не просто створити можливість виробляти будь-що і кому-що. Це має бути державною політикою уряду в першу чергу. Дякую за запитання. Я хотів би ще раз повторити, що я вважаю, виключити ми завжди встигнемо, давайте знайдемо баланс, де, дійсно, ми зможемо допомогти нашим громадянам, як здешевити і зробити доступні ліки. По-друге, ми розуміємо, що патентування – це дуже складний процес і він забирає час. На сьогоднішній день, згідно нашої статистики, в нас перевищує в принципі

Звичайно, питань немає, ми повинні все-таки узгодити, ми повинні узгодити і передбачити ці всі положення чинного законодавства України, адже ми йдемо в Європу, про охорону прав та винаходів і корисних моделей. І у мене таке запитання. Звичайно, сьогодні у нас є щось спільне разом з положеннями і регламентами Європейського Союзу. І чи є хоч частково, от я би хотів сказати, що є сьогодні таке спільне, що у нас є разом з європейським, чи дуже великі відмінності. Якщо ми це все узгодимо, чи дасть Бог, що все-таки ми зможемо зробити великий крок вперед у цьому розвитку. І будемо підтримувати обов'язково даний законопроект. Дякую за запитання. Я хотів би ще наголосити, що законодавство Сполучених Штатів і законодавство Європейського Союзу воно різне, і не завжди позиції можуть бути споріднені, що стосується інтелектуальної власності, як показала практика. З нашого боку, звісно, що ми намагаємося фактично всі законопроекти, які безпосередньо відносяться до інтелектуальної власності, щоб вони відповідали асоціації. І зрозуміло, що є певні українські реалії, де ми маємо розглядати з того, що ми маємо на сьогоднішній день. Тому я хотів би сказати так, що всі питання, які є суперечливі або потребують узгодження, ми готові до розгляду. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний пане замміністра. Прошу вас проходити на ваше робоче місце до відповідної трибуни, до ложі нашої. І я запрошую до доповіді, до співдоповіді першого заступника голови Комітету з питань науки і освіти Олександра Співаковського. Будь ласка, пане Олександре. Доброго дня, шановні колеги. Дискусія вже розпочалася навколо цього законопроекту, тому я хочу сказати на тільки про зміст, а й про форму, як ми працюємо. Наш Комітет з питань науки і освіти в цьому сенсі працює абсолютно прозоро, ми залучаємо абсолютно всіх експертів, надаємо можливість у відкритій чесній дискусії провести відповідні… відповідні дискусії навколо цього законопроекту. Я хочу сказати, що до засідання комітету і на засіданні комітету дійсно були дуже складні дискусії, і в першу чергу це стосувалося тих норм, про які якраз підіймає пані народний депутат, пані Сисоєнко. Вони є дуже важливими, тому що ми повинні були знайти фактично баланс, справедливий баланс між тим, хто створює цю інтелектуальну власність і відповідно після цього продукує продукцію в першу чергу фармацевтичного напрямку, і тими, хто її споживає. Ми повинні зрозуміти, що зловживання патентним правом – це, скажімо, якщо воно використовується більше ніж там 15-20 років… Я користуюсь тими експертними висновками, які є. Тому під час засідання комітету ця норма якраз визвала невелику дискусію. Ми на комітеті одноголосно прийняли дискусійне рішення про те, що розуміючи цю позицію, ми все-таки виносимо в зал, голосуємо "за". Далі, як це було при 7466, ми створюємо потужну робочу групу. Я обіцяю особисто, що ми ні в якому випадку, як це відбувалося, і ми дійсно все виконали абсолютно, ми знайдемо компроміс між тим, що хочуть ті, хто розробляють і ті, хто мають, мають виключне право і патенти на ці засоби, засоби, і тими, хто їх споживає. Я просто хочу сказати, щоб було зрозуміло, хто підтримує цей законопроект. Це експертні висновки ВООЗ, ПРООН, громадські благодійні організації, які об'єднують пацієнтів України. Це міжнародна громадська організація Фонд допомоги дітям з синдромом аутизму "Дитина з майбутнім", благодійні організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД", Благодійний фонд "Пацієнти України" і так далі. Повністю підтримує це і Міністерство охорони здоров'я України. Я ще раз хочу повернутися, і Головне науково-експертне управління Верховної Ради також висловило відповідні зауваження. Але я обіцяю, що ми їх врахуємо і зможемо доопрацювати, і знайти відповідний консенсус. Взагалі, якщо ми не маємо врегулювання цього питання на законодавчому рівні, ми і далі продовжуємо якраз ту ситуацію, коли ми, наприклад, у Польщі бачимо цей лікарський засіб там, скажімо, за, умовно кажучи, за 5 доларів, а у нас, в Україні, він продається за 15 доларів. Якщо ця ситуація нормальна, якщо ми не хочемо як Верховна Рада врегулювати це питання, то у нас є відповідальність перед нашими виборцями, перед простими українцями, які якраз споживають ці речі. Тому ми всі знаємо з вами, всі, ми ж ходимо до аптек, що вартість лікарських засобів в Україні набагато більша, ніж аналогічна у відповідних країнах. Тому я прошу знайти компроміс який, ми зараз голосуємо з розумінням того, що тут є проблема зашита. Під час доопрацювання ми запросимо в робочу групу абсолютно всі сторони. І я обіцяю, що ми знайдемо. Якщо ми не знайдемо компромісу, в будь-якому випадку на друге читання ми його виносити не будемо. Ми маємо відповідний досвід, і я думаю, що ми завжди знаходили ці речі. Але те, що ми повинні крокувати для вирішення цих питань, це обов'язково. Більше того, ми розуміємо що сім законопроектів, які ми, один вже розглянули, так, сьогодні 4751 ми вже прийняли, законопроектів, які ми повинні прийняти, якраз і сконструюють фактично інфраструктуру захисту інтелектуальної власності у нас на території України. Тому враховуючи якраз наші позиції і рекомендації Комітету з питань науки і освіти, ми просимо проголосувати за це, тим більше, що члени комітету представляють фактично всі політичні сили – і "Самопоміч", і "Батьківщину", і "Народний фронт", і "Блок Петра Порошенка". Тому ми просимо все-таки підтримати, і ми обіцяємо, що між першим і другим читанням ми знайдемо компроміс. Дякую за розуміння. Дякую. Залишайтеся, будь ласка, на трибуні. Шановні колеги, я прошу записатися на запитання до шановного доповідача. Будь ласка, запитання від народного депутата Сергія Капліна, прошу. 12:53:38 КАПЛІН С.М. Я до вас хотів звернутися передусім як до мажоритарника, як до народного депутата, і тільки в другу чергу як до керівника, мого колеги, керівника комітету. Ви не вважаєте, що на старті політичної осені, політичного сезону, коли країна має надзвичайно серйозні виклики з позбавленням майже шести мільйонів наших співвітчизників субсидій, коли є вже офіційні заяви уряду про замороження зарплати, "перспективу" (в лапках) підняття тарифів, ми розглядаємо, на мій погляд, з точки зору соціально-економічних інтересів громадян другорядні питання? І не здається вам, що сюди до до трибуни Верховної Ради мали б вийти всі лідери фракцій, які в період передвиборчої кампанії декларували відданість передусім соціальним пріоритетам? І запросити Верховну Раду, по-перше, в повній кількості, бо сьогодні тільки 25 відсотків депутатів на робочих місцях, акцентувати увагу передусім на питаннях соціальної політики. Дякую. якщо ми приймемо цей законопроект, який ми зараз розглядаємо, ми побачимо, що певна кількість лікарських засобів точно буде мати низьку ціну. В першу чергу це лікарські засоби, які призначені для онкохворих і так далі. Там, де дійсно є потужна складова інтелектуальної власності, тобто країн і виробників, які якраз забезпечили. я тут погоджуюсь, ми продовжуємо втрачати людський капітал талановитих молодих інтелектуальних людей, які повинні створювати були б цей інтелектуальний продукт на території України, створювати через стартапи, через створення відповідних можливостей. На жаль, ми маємо політику, коли молоді талановиті люди покидають Україну і відповідно ми далі повинні це покупати. І цей законопроект фактично фіксує, що інтелектуальна власність, яка створена десь, ми повинні зробити все для того, щоб вона була знижена ця вартість для наших людей. Тому момент, пов'язаний якраз із розвитком власної бази створення інтелектуальної власності, це і повинна.. Дякуємо за вашу відповідь. Будь ласка, запитання від народного депутата Андрія Тетерука. 12:56:00 ТЕТЕРУК А.А. Цей законопроект 7538 є дуже важливим, на мій погляд, тому що ми робимо крок вперед у наведенні порядку в медичній галузі. Ми пам'ятаємо, які абсолютно жахливі речі відбувались під час того, як там керувала наша фармацевтична мафія, і тому цей законопроект наближає нас на більш цивілізовані норми норми оформлення інтелектуальної власності, патентів. А саме головне, що в кінцевому варіанті має зрозуміти українець, який буде споживати ліки, що врешті-решт знизиться ціна на ліки. Тому у мене не скільки прохання, скільки не скільки прохання, скільки прохання прийняти цей законопроект за основу і в цілому, щоб ми якнайшвидше навели порядок в цій дуже чутливій сфері для кожного українця, який потребує покращення свого здоров'я. Дякую.

Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Взагалі по питанню інтелектуальної власності цей уряд провалив, тому що 26 квітня цього року Сполучені Штати призупинили дію генералізованої системи преференцій для позицій українського експорту, де ми робили безмитний експорт до США за 155-ма товарними позиціями саме з піратства, саме з порушення прав інтелектуальної власності. Я сподіваюся, що ця угода буде для наших експортерів, вона В мене є питання, хотів задати до урядовців, но, можливо, шановний виконуючий обов'язки голови комітету знає, чому отримано відмову в погодженні проекту закону від Міністерства фінансів та Державної регуляторної служби? Тому що не було врегульовано розбіжності. Чому в уряді немає однозначної позиції стосовно такого важливого напрямку як захист прав інтелектуальної власності? В чому там причина? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, відповідь. 12:58:13 СПІВАКОВСЬКИЙ О.В. Дякую. Я вам чесно скажу, ми повинні звикати щодо розмежування повноважень Кабінету Міністрів України, Президента України, Верховної Ради. Те, що ми зробили на комітеті, зараз я доповів. Те, що відбувається в Кабінеті Міністрів України, якісь неузгодженості, наприклад, між МОЗ, Мінфіном, МЕРТ і так далі, це питання Кабінету Міністрів України. Я точно не можу відповідати за те, що відбувається на Кабміні, хто кого підтримує, хто кого ні. І я вважаю, що пан Михайло Тітарчук абсолютно чітко може дати відповідь на нюанси того, що відбувається, і які неузгодженості там є. Дякую. Дякуємо, шановний доповідач, і просимо вас повертатися на ваше робоче місце. Шановні колеги, згідно регламенту зараз всі фракції і групи зможуть доєднатися до обговорення законопроекту. Я прошу записатися.

Запрошую до слова народного депутата Ірину Сисоєнко, фракція "Самопоміч". Шановні колеги, питання, яке зараз ми розглядаємо, справді законопроект є великим, він є ґрунтовним і справді він містить багато європейських норм та імплементацію європейських директив. Але, на жаль, уряд нашої держави, як завжди, вміє в бочку з медом, але закласти ложку дьогтю. Ось саме за цю ложку дьогтю я ще раз хочу наголосити. Надзвичайно серйозна норма, яка стосується фармацевтичної галузі. Надзвичайно важливо все ж таки зберегти нашу державу в можливості реєструвати інноваційні лікарські засоби для того, щоб надати можливість нашим пацієнтам лікуватися найсучаснішими лікарськими засобами. Справді, якщо цей законопроект буде прийнятий з такою нормою, як він поданий зараз, то є питання загрози в тому, що буде велике виробництво генеричних лікарських засобів, в той же час виробники інноваційних, нових лікарських засобів просто не будуть заходити на ринок України. Також хочу зазначити, що в діючому законодавстві України, можливо, уряд про це не знає, є таке визначення як примусова ліцензія. Якраз примусова ліцензія дає можливість уряду, Міністерству охорони здоров'я, Прем'єр-міністру України, якщо є ознаки можливості певних епідемій, захворювань, якщо є недоступність для громадян держави певних лікарських засобів, то відповідно уряд своїм рішенням може прийняти рішення про надання примусової ліцензії для національних фармвиробників, які можуть забезпечити виробництво великої кількості інноваційних, в тому числі лікарських засобів більш низької ціни, і таким чином задовольнити потребу населення в тих чи інших лікарських препаратах. Також я хочу зазначити, що норма про те, що справді мають підлягати патентуванню нові інноваційні розробки, це є нормою всіх європейських держав, також законодавства Сполучених Штатів Америки. І ми як Україна, якщо справді рухаємося за імплементацією європейського законодавства, маємо звертати на це увагу, і щоб весь законопроект відповідав Угоді з Європейським Союзом, а не лише частина його. Тому я вірю в те, що спільною роботою все ж таки ми виправимо помилку уряду і змінимо це до другого читання. Дякую за увагу. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Як я вже заявляв, питання розвитку і захисту прав інтелектуальної власності цим урядом було провалено, тому зараз є певні недолугі намагання покращити ту ситуацію. В чому справа? Сполучені Штати Америки після Революції Гідності покращили рейтинг України, сподіваючись на ті обіцянки, які буде давати влада, і перевили нас в перспективну категорію у своїх взаємовідносинах. Однак, коли вони бачили, що закони, які повинні бути ухвалені, вони не ухвалені, зробили перше попередження, і минулого року нам дали три місяці на те, щоб виправити ситуацію. Уряд нічого не зробив, і у квітні проти нас були певні санкції. Вдумайтесь, союзні країни, які нам допомагають, вводять санкції за те, що ми не виконуємо міжнародні зобов'язання. Тому "Батьківщина" буде підтримувати ті закони, які спрямовані на відновлення справедливості, на захист інтелектуальної власності. Сьогодні було вже прийнято у другому читанні один законопроект і ще два урядових, сподіваюсь, вони пройдуть, хоча при цій дискусії

Просимо внести і розглянути пропозицію Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук. Тобто до другого читання треба сумлінно доопрацювати всі ті речі, які знайдуть компроміс між міжнародною моделлю і захистом національних інтересів. Фракція "Батьківщина" буде підтримувати у першому читанні і будемо доопрацьовувати

Дякую. Ще є декілька представників від фракцій, які не встигли записатися. Прошу від Радикальної партії народний депутат Галасюк. Дякую. Шановна пані головуюча! Шановні колеги народні депутати! Дослідження, яке провело USAID в Україні, яке стосується цін на ліки, показує абсолютно шокуючі результати. пацієнтів назвали головною проблемою високу вартість препаратів. Ліки в Україні в 2-4 рази дорожчі, ніж в сусідніх Угорщині та Грузії. Більш того, фактично кожен другий пацієнт в Україні відмовляється від лікування через те, що ліки є надзвичайно дорогими. Тому команда Радикальної партії ініціює комплексний законопроект для здешевлення ліків в Україні, який дозволить знизити ціни на них мінімум на 20-25 відсотків. Я назву основні механізми, за рахунок яких ми пропонуємо це зробити. Нульова ставка ПДВ на ліки. В Іспанії діє ставка 4 відсотки, в Канаді та Мексиці - нульова ставка, в низці інших країн ставка також суттєво нижче тієї, яка сьогодні діє в Україні. Друге – це демонополазація аптек. Для того, щоб не було такого, коли через зговор штучно завищують вартість ліків, і пацієнту немає куди піти. Обмеження законодавчо цін на ліки, причому і в опті, і в роздрібі. Рентабельність має бути регульована. Більш того, ми запровадимо механізм референтного ціноутворення, який буде працювати не лише за програмою доступні ліки, а й взагалі адже схожі механізми використовуються і Австралії, в Австрії, Бельгії, Чехії, Німеччині, Новій Зеландії, Норвегії, Туреччині та інших країнах. Треба дбати про власних громадян. Четверта новація – рецепти лише за міжнародною непатентованою назвою. Тому що ціни ідентичних препаратів можуть різнитись в рази, і треба лікувати, а не заробляти на здоров'ї пацієнтів. Безумовно, п'яте – це розширення програми "Доступні ліки" і збільшення фінансування цієї програми з мільярда, як є це сьогодні, принаймні до 5 мільярдів гривень. І це дуже важливо, щоб це було бюджетне співфінансування. корупційного квотування спирту для фармацевтичних компаній, яке дозволить забезпечити прозорість і ліквідувати штучне навантаження. скасування додаткового 5-річного патентного захисту на ліки. Що дасть можливість виготовляти вітчизняні генерики в рази дешевші за оригінальні препарати. І я наголошую, що команда Радикальної партії підтримує цей законопроект, який ми зараз розглядаємо, адже він містить цю норму. Це значить дешевші ліки для українців. Це ключове завдання соціальної політики, яке треба вирішувати невідкладно. І я чув сьогодні тут критику на адресу Індії. Так от, я хочу, щоб у виробництві ліків Україна була не менш потужна, ніж Індія. Бо ті, хто критикують Індію, Китай і інші країни – які потужно розвиваються, які змінюють життя сотень сотень мільйонів громадян на краще, вони є прикладом для України, який треба наслідувати, – поїхати туди і подивитись, як вони збільшують доходи своїх громадян. Ми маємо так зростати, а не бути сировинною колонією і експортером кадрів і талантів! Запрошую до слова народного депутата Капліна від "Блоку Петра Порошенка". 13:08:32 КАПЛІН С.М. В продовження тез свого колеги, в захист Індії скажу, що в позаминулому році Партія простих людей Індії набрала в Делі відсотків підтримки громадян. Продовжуючи нашу дискусію, хотів би ствердно сказати, що дійсно, підтримка такого законопроекту, голосування за таку ініціативу, безумовно, є сьогодні актуальним і необхідним. Разом з тим, звертаючись до колег, які будуть голосувати за ініціативу, також маю підтримати пані Сисоєнко в частині збільшення інноваційної динаміки у питаннях, пов'язаних з обігом лікарських засобів і взагалі фармацевтичного виробництва, імпорту лікарських засобів. Окремо хочу зазначити, що даний законопроект допоможе нам уникнути унікальних економічних колізій, коли один з власників патентів зберігає право власності на нього, а значить мандатне завищення ціни продажу на 10, 15, 25 років. Відтак простий українець переплачує кошти за ліки більші, ніж простий румун, поляк, німець, француз і так далі. Всім абсолютно відомо, що крім всього, цей законопроект фактично відкриє абсолютно нову еру у боротьбі із контрафактом і контрабандою лікарських засобів. Сьогодні це ключова проблема і ключовий виклик. Крім всього, давайте запитаємо: чи вирішує цей законопроект, низка інших питання, пов'язані з розвитком фармацевтичного виробництва і наведення порядку в обігу лікарських засобів? Ні, не вирішує. Що вирішує? Виключно зосередження в руках держави трьох ключових кластерів у цій галузі – це дослідження, це наука, це виробництво і обіг. І в цій частині я був би більш радикальнішим, ніж навіть Радикальна партія в частині наведення порядку. Ми маємо підняти дискусію про гостру необхідність націоналізації аптечних мереж у країні. Вони мають належати громадам, вони мають належати державі і націнка має складати не більше 1-2 відсотки виключно на утримання цієї мережі. Прості українці не повинні набивати кишеню із своїх останніх коштів, пенсії, зарплати якомусь баризі, який, користуючись своїм становищем, користуючись причетністю до влади, узурпував контроль над аптечними мережами в країні. На закінчення хочу ще раз наголосити. У Верховної Ради України восени, перед опалювальним сезоном, є так само важливі виклики – це субсидії, це збільшення пенсій і зарплат. Я вимагаю від коаліції почати дискусію і нарешті взятися за системні структурні законопроекти, які збільшать пенсії, зарплати і дадуть субсидії 6 мільйона українцям, в яких забрав уряд сьогодні таке право. Дякую. Ми переходимо до виступів від народних депутатів. Я прошу приготуватися для запису. Прошу провести запис.

Вельмишановні співвітчизники! Дорогі колеги! Я б хотів другу частину своєї доповіді присвятити якраз тим питанням, якими закінчував попередній виступ, питанням соціально-економічного характеру. Простим українцям для того, щоб купувати ліки після тих реформ, які ми проведемо, зокрема через ті зміни, які будуть внесені в чинне законодавство, очевидно будуть потрібні кошти для того, аби їх здешевлені після реформи купувати. І сьогодні у нинішнього парламенту, у коаліції і опозиції, а не може бути опозиції до простих людей і своїх співвітчизників, до держави, є низка абсолютно безкомпромісних і чітких викликів. Перше – це заробітна платня. Нам протягом кількох років розповідали, що збільшення заробітної платні неможливо, бо це буде серйозна підніжка нашої промисловості, що це буде підніжка малому бізнесу, середньому бізнесу. Ми, для прикладу, кілька місяців тому почали боротьбу за збільшення заробітної платні на підприємстві, колишньому підприємстві "Криворіжсталь", зараз "АрселорМітталСтіл". Вони нам тривалий час розповідали, що збільшення фонду оплати праці абсолютно неможливо. Після спільних акцій протесту об'єднання, консолідування профспілок залежних, самостійних нам вдалось добитися декларації з боку роботодавця, збільшити фонд оплати праці практично на 2 мільярди. Була дуже серйозна і складна дискусія. Лакшмі Міттал їздив жалуватися Президенту, Прем'єр-міністру, депутатам Верховної Ради, його посіпаки у Кривому Розі проводили цілі дискредитаційні кампанії, аби зупинити Ми були послідовні, ми були незламні, ми були безкомпромісні і добилися, щоб в підприємстві на 2 мільярди, майже на 2 мільярди гривень збільшено фонд оплати праці. Відтак 2 мільярди гривень живих грошей не залишаться у Великобританії в Лондоні. На них не буде куплено футбольний клуб, на них не будуть будуватися палаци по всій Європі, вони будуть слугувати містянам у Кривому Розі. Вони будуть платити ПДФО, вони будуть платити акцизи, за комуналку. Ті гроші будуть працювати на національну економіку. Від цього синергетично в результаті тільки виграє національна економіка, простий українець, той же роботодавець, той же малий бізнес. Отже, наш комітет сьогодні наголошує, робить акцент на необхідності прийняття європейського законопроекту, ініціативи про 20-відсоткову частку фонду оплати праці у собівартості продукції. Сьогодні вона в Україні складає приблизно 6 відсотків. Вдумайтесь! Навіть в тій Росії, яку ми правильно, правильно, абсолютно справедливо критикуємо, така частка 22 відсотки. Це серйозна системна ін'єкція національної економіки, розвиток споживчого ринку, внутрішнього ринку, а відтак непряма опосередкована підтримка малого і середнього бізнесу дрібного виробництва і зайнятості. Другий важливий законопроект, який допоможе простим українцям знову ж таки купувати здешевлені після цього законопроекту ліки, полягає в наведенню порядку в стягненні єдиного соціального внеску з надвеликих заробітних плат. Вдумайтесь, дорогі співвітчизники. Звичайний роботяга, звичайний лікар, селянин, звичайна людина, проста людина сплачує з усього тіла зі своєї мізерної заробітної платні 22 відсотки єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду. А вже той, хто отримує велику зарплату більше ніж 40 тисяч гривень, а це керівник "Укрзалізниці", це керівник "Нафтогазу" з його 2-мільйонної зарплати сплачує тільки із 40 тисяч і все. Ніяким іншим чином він не бере участь у наповненні Пенсійного фонду. На нашу думку, це є абсолютно несправедливим. Ми мали відповідну дискусію із Міністерством соціальної політики і порахували, що додаткові надходження після такої справедливої, підтриманої, до речі, і "Народним фронтом", і БПП, і " "Батьківщиною", і "Самопоміччю", всіма іншими фракціями у Верховній Раді, але поки що не винесений в зал парламенту, дасть державному бюджету 11 мільярдів гривень. Саме стільки не вистачає, щоб вирішити питання з фінансуванням перерахунку пенсій військовим пенсіонерам. Саме стільки не вистачає, щоб вирішити питання з перерахунком допомоги афганцям, чорнобильцям, почати віддавати абсолютно справедливі борги, на які очікують мільйони дітей війни в нашій країні. Підтримувати реінтеграцію Донбасу, його реіндустріалізацію і так далі. Я глибоко переконаний, що ми на цьому… цієї осені зможемо, дорогі колеги, вирішити це питання і зробити цей надзвичайно правильний і справедливий крок. Наступне. Протягом цього літа наш комітет провів низку виїзних засідань по всій країні. Питання номер один – субсидії. Сьогодні 6 мільйонів співвітчизників, це майже 40 відсотків з тих, хто отримували субсидії минулого року, позбавлені такого права. У нас була знову ж таки дуже серйозна відповідальна розмова з Прем'єр-міністром, профільним віце-прем'єром і Міністерством соціальної політики. Вона стосується прав на субсидії трьох категорій. Перше – це онкохворі, їх біля мільйона. Я вважаю, що вони мають право субсидії отримувати Друге – це ті, хто мають заборгованість по зарплаті, відтак по ЄСВ. Я вважаю, що вони мають право отримувати субсидії автоматично, бо не їх вина, що їм не сплачують заробітну платню. І, звичайно, третя категорія, яка через технологічні проблеми, а саме встановлення, що формально прописані і інші члени родини на території квартири, не живуть там, позбавлені такого права. …обіцяли вирішити питання більше ніж 2 мільйонів наших співвітчизників, категорій, які я означив. І я звертаюсь до Прем'єр-міністра. Майте відповідальність перед Господом Богом…

Доброго дня, шановні колеги! Мій виступ не по суті законопроекту, но по душі. Ви подивіться, сьогодні ми знову розглядаємо дуже важливі законопроекти, і хочу звернути вашу увагу в черговий раз про те, що в нас знову в залі немає Юлії Володимирівни Тимошенко. Її не було, коли розглядали питання про зміцнення обороноздатності нашої країни, її не було, коли визнавали Російську Федерацію агресором, її немає зараз і її не буде при розгляді любих ключових питань. Тому в мене запитання до любого із членів фракції, які ви можете передати Юлії Володимирівні. Питання перше, запам'ятовуйте його: чому тільки в цьому році сім раз любимий зять Юлії Володимирівни Тимошенко пан Чечеткін літав до Москви? І друге питання: про що він там спілкувався з емісарами Путіна? В мене для вас все. Будь ласка, передайте Юлії Володимирівні, хай відповість мені або на прямому ефірі, або в залі засідань. Чекаю відповіді. Дякую вам. Дякую. Я запрошую до слова Ірину Сисоєнко. Будь ласка, регламент – 8 хвилин до завершення. справді є думка про те, що з прийняттям цього законопроекту зменшиться вартість лікарських засобів. Я хочу зазначити, що це, по суті, не відповідає дійсності. Питання інтелектуальної власності і збереження можливості зберігати патентну охорону для винаходів, що стосується лікарських засобів, жодним чином не має відношення до питання вартості лікарських засобів для кінцевого споживача, тож давайте не будемо цим маніпулювати. Що стосується вартості лікарських засобів, фракція "Об'єднання "Самопоміч", ми повністю підтримуємо те, що в нашій державі потрібно новими законами, які також подані в парламент, які стосуються обмеження монополії аптечних мереж, врегульовувати нарешті величезну вартість лікарських засобів, яка є в Україні в порівнянні з європейськими державами. Але це інший законопроект, який, ми розраховуємо, буде прийматися вже в найближчий час в цьому парламенті. Що стосується того, яким чином зробити так, щоб все ж таки громадяни України мали доступ до якісних і ефективних лікарських засобів. В першу чергу, як я вже сказала, що якщо є підстава великої кількості захворювань з онкології, підстава про початок епідемій певних захворювань, то в уряду є правова норма про примусову ліцензію, якою уряд може скористатися. Також важливим є питання реімбурсації. Що таке реімбурсація? Реімбурсація – це відшкодування за кошти державного бюджету вартості лікарського засобу кожній людині, яка приходить в аптечний заклад. Тобто в аптечному закладі людина одержує безоплатно, а кошти за неї сплачує держава. Так ось, над цим саме уряд має найбільше сьогодні працювати – над збільшенням переліку лікарських засобів, за які саме держава оплачує. Питання реімбурсації все ж таки стосується питання коштів державного бюджету. Так ось, я хочу звернути увагу, що на реімбурсацію лікарських засобів, на жаль, уряд виділяє дуже низьку кількість коштів, в цьому році це всього-на-всього один В той же час, як ми всі знаємо, шалені схеми, в тому числі і схема "Роттердам плюс" – це щомісяця уряд кошти платників податків віддає на схеми олігархам, замість того, щоб збільшити програму по реімбурсації лікарських засобів. Так само неефективно використовуються кошти платників податків, коли жодною копійкою не фінансується програма екстреної медичної допомоги. Тобто на схеми "Роттердам плюс" уряд кошти знаходить, а на екстрену медичну допомогу, на реімбурсацію лікарських засобів коштів в державному бюджеті немає. Ось ці всі речі мають вирішуватися саме в стінах уряду і безпосередньо стати основою державної політики. Повертаючись до законопроекту, я хочу зазначити, що кожна людина, яка приходить в аптечний заклад, в першу чергу вона розраховує на те, щоб купити лікарський засіб, який є ефективним і якісним. Дуже важливим є, щоб кожна людина купувала якісний лікарський засіб, щоб саме той лікарський засіб, який справді буде її лікувати, а не оту шалену кількість, вибачте, "фуфломіцинів" і крейди, яка сьогодні продається в аптечних мережах по всій Україні. Тож питання доступності і якості до якісних лікарських засобів сьогодні є надзвичайно важливим. І лише в другу чергу це вже питання вартості лікарських засобів, які також, я погоджуюся з усіма

будемо розподіляти ці норми питання патентної охорони, доступності до інноваційних ліків, якісних ліків – це є надзвичайно важливим. Я думаю, що ми будемо виправляти це в нормі законопроекту між першим і другим читанням. А те, що стосується безпосередньо вартості лікарських засобів, ми будемо вирішувати вирішувати це в іншому законопроекті, який безпосередньо направлений саме на врегулювання цього питання. Законопроект, який зараз розглядається, справді має велику кількість нових норм, які стосуються імплементації європейського законодавства щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності на промислові зразки, на корисні моделі, на винаходи, на торговельні марки. І ми, однозначно, будемо в цілому підтримувати цей законопроект і далі приймати активну участь в його доопрацюванні. Питання того, що цим законопроектом можуть бути створені умови, коли в Україні збільшиться кількість генеричних лікарських засобів, які почнуть вироблятися на території України. Це справді є доброю ініціативою, але все ж таки ми маємо розуміти, що національна фарма має виробляти лікарські засоби, які в першу чергу мають найвищу якість. Як показує досвід, що ті компанії-виробники, які вкладають мільярди доларів в інноваційні розробки, в те, щоб удосконалювати свої лікарські засоби, саме вони сьогодні є тими компаніями, які виробляють лікарські засоби найкращої якості і найкращої лікарської ефективності. Тож дуже важливим є зберегти можливість для українців одержувати унікальні лікарські засоби, які можуть новими технологіями лікувати українців з онкології, з гепатиту, з СНІДу, а не лише ті застарілі технології, які, можливо, використовуються тими фармкомпаніями, які виробляють генеричні лікарські засоби. Тому даний законопроект, я думаю, що ми всі маємо підтримати в першому читанні і далі дуже серйозно доопрацьовувати його між першим читання та другим. І прошу профільний комітет також обов'язково включити в робочу групу по доопрацюванню профільних депутатів Комітету охорони здоров'я. Тому що цей законопроект містить важливі норми, які стосуються питання якості лікарських засобів, які стосуються фармацевтичної діяльності, тож не лише Комітет освіти і науки має приймати в цьому участь, а в тому числі прошу долучити депутатів Комітету з охорони здоров'я. Дякую всім за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я прошу вас повертатися до зали засідань. Ми досить швидко перейдемо до прийняття рішення. А тим часом я запрошую... Ще раз? Прошу, була загадана фракція "Батьківщина". Прошу, репліка одна хвилина, народний депутат Соболєв. Коли штатні провокатори Порошенка такі, як Мельничук, дозволяють собі в момент, коли Медведчук за дозволом Порошенка літає в Москву розказувати про якісь інші перельоти, я думаю, навіть це вже не врятує вашого боса Порошенка. Пане Мельничук, підіть в кабінет до Порошенка і спитайте, скільки разом з Медведчуком вони заробляють на скрапленому газі? Підіть в кабінет до Порошенка і спитайте, скільки він сплатив зі своїх підприємств російському бюджету? Підіть до Порошенка і спитайте, до яких пір він буде торгувати інтересами України? І я думаю, тоді ніяких питань ні до кого у вас не буде. Ключове зло, яке сидить на Банковій, скоро покине цей кабінет. І, пане Мельничук, тоді подивимося, де ви будете: назад прибіжите в "Батьківщину", де ви були раніше, будете каятись? Вам ніхто не повірить, хіба що Порошенко. Прошу, заступник міністра економічного розвитку Михайло Тітарчук. Ще раз хотів би подякувати народним депутатам за зауваження, рекомендації. Але я хотів би певні речі уточнити, що стосується виступу народного депутата Рябчина по відношенню до санкцій. Хотів би сказати, що це не санкції, це преференції – генералізована система, яка надає Україні до 5 тисяч видів товарів, розмитнення без мита. На сьогоднішній день, дійсно, 26 квітня було застосовано забрати певні преференції, не більше ніж 150 товарів, тому я не хотів би, ну, казати про те, що повністю ми їх втратили. Законопроект про колективне управління був прийнятий і підписаний, якщо я не помиляюся, 22 липня 2018 року Президентом України. На сьогоднішній день ми рухаємося далі по реформуванню дуже складної сфери, яка напротязі фактично незалежності України не була дореформована. І в нас є дійсно історична можливість, шанс це врегулювати і щоб ми як незалежна країна, суверенна, показали світу, що інвестиції для нас мають пріоритет, а будь-яка інвестиція, яка заходить в державу, вона безпосередньо пов'язана, наскільки захищено право інтелектуальної власності. Тому я хотів би ще раз шановних народних депутатів, всіх голів фракцій закликати підтримати даний законопроект 7538 в першому читанні за основу і ми його доопрацюємо з вами разом. Дякую. Дякую дуже вам. Отже, шановні колеги, зараз буде заключний виступ від комітету. Відповідно через 3 хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. Під час ґрунтовного обговорення фактично усі підтримали даний закон, тому я переконливо прошу усіх голів фракцій запросити депутатів в зал, Секретаріат Верховної Ради повідомити народним депутатам, які знаходяться в кулуарах, що обговорення завершується. Через 3 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх заходити в зал і займати робочі місця. І я запрошую до співдоповіді першого заступника голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського Олександра Володимировича. Будь ласка. І закликаю всіх зайти в зал. Шановні колеги, відбулися дискусії щодо цього законопроекту. В цілому ми побачили спільну думку про те, що потрібно голосувати. На жаль, на жаль, те, що ми зараз бачимо в залі, показує, що може бути недостатня кількість голосів. Що це означає? Це означає дуже просту річ: той, хто не голосує, не дає, не відкриває двері для того, щоб ми дійсно провели реформу, з одного боку, поважали права тих, хто створює інтелектуальну власність, а з іншого, поважали права людей, простих людей, людей, які кожний день ходять в аптеки, купують лікарські засоби, ходять до лікарень, на жаль, купують за свої кошти ці лікарські засоби і спасають своє життя. Шановні колеги, від комітету я обіцяю, що буде дуже справедливий розгляд між першим, другим читанням, з залученням абсолютно всіх експертів, двері для робочої групи будуть відкриті для всіх, ми почуємо думку кожного. Ми зможемо створити консолідований документ, який можна буде прийняти в другому читанні. Я дуже прошу не створювати штучно зараз блокування вирішення цього питання заради людей. Ми ще раз повинні підтвердити, з одного боку, простим українцям, з іншого боку, нашим партнерам зі Сполучених Штатів, з Європи, що Україна обрала шлях захисту інтелектуальної власності, поваги до того, що створюють мізки людини. Шановні колеги, дуже прошу підтримати цей законопроект і сказати всьому світу, що Україна захищала, захищає і буде завжди захищати інтелектуальну власність і права авторів. Дякую. І голосуємо "за". Дякую дуже вам. Отже, обговорення завершене. Я прошу усіх зайти в зал. І комітет профільний, і членів комітету, і голів фракцій я прошу максимально змобілізувати народних депутатів. Будь ласка, з лож і урядових, і гостьової теж прошу зайти в зал. Цей закон з пакету євроінтеграційних законів. я сподіваюсь на те, що усі групи і фракції підтримають. Окрім того, нагадую, це перше читання. Усі пропозиції і правки ми зможемо доопрацювати, і комітет бере на себе зобов'язання доопрацювати і врахувати всі пропозиції між першим і другим читанням. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони, винаходів та корисних моделей (№ 7538) за пропозицією комітету за основу. Я прошу усіх приготуватись до голосування. І прошу підтримати 7538 за основу. Колеги, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу проголосувати. Підтримуємо, хлопці. За-171 Зараз я поставлю на повернення. Я бачу, не встигли всі. Будь ласка, я прочитаю по фракціям, і це дасть змогу подивитись, кого нема, і змобілізувати. Я поставлю на повернення. Зараз я прошу голів фракцій максимально змобілізувати особовий склад. Отже, "Блок Петра Порошенка" – 75, Пане Артур, 75. "Народний фронт" – 44, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 15, Радикальна партія Олега Ляшка – 8, "Батьківщина" – 9, "Воля народу" – 0, "Відродження" – 0, позафракційні – 20. Я прошу зараз всіх приготуватись і я поставлю пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону 7538 . Отже, прошу всіх зайняти робочі місця. Членів комітету я теж прошу максимально мобілізувати. Всі готові? В мене лише питання: то є принципова непідтримка тих, хто не голосує? Ви підтримуєте? Підтримуєте, так? Володя підтримує? Покличте. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів та корисних моделей (7538). Прошу проголосувати за повернення до розгляду проекту Закону 7538. Прошу проголовувати і прошу підтримати.

За-183 Колеги, я ще раз поставлю. Це надто великий розрив. Я поставлю. Прошу заходити в зал. Можливо, пропозиція повернути в комітет буде підтримана? Я ще раз поставлю на повернення. Прошу показати по фракціям. Фактично усі фракції підтримують. Необхідна просто мобілізація народних депутатів. Отже, колеги, прошу заходити в зал.

Якщо пропозиція не буде підтримана, я запропоную повторне перше. Але, колеги, я впевнений, що в першому читанні це цілковито є компромісна і хороша пропозиція. Будь ласка, заходіть в зал. Мене просять фракції почекати ще буквально 30 секунд. Прошу приготуватись до голосування. Якщо не пройде пропозиція за основу, я поставлю пропозицію на повторне перше читання. Але я впевнений, що прийняти в першому читанні – це буде правильна позиція українського парламенту. Прошу приготуватись до голосування. Я ще раз ставлю на голосування пропозицію повернутись до пропозиції прийняття за основу проекту Закону 7538. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо за повернення до голосування за основу. Прошу голосувати.

яка передбачена Регламентом, це направити до комітету для підготовки на повторне перше читання. І, можливо, ця пропозиція буде консолідуючою і ми навколо неї зможемо об'єднатись. Прошу проаналізувати тих, хто утримався, хто був проти, і підтримати пропозицію на повторне перше читання. Отже, прошу приготуватись до голосування. Прошу приготуватись. І я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів та корисних моделей (№ 7538) направити до комітету для підготовки на повторне перше читання. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Це компромісна пропозиція. І я сподіваюся, вона буде підтримана. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Повторне перше читання. Голосуємо!

І заключна пропозиція, яка передбачена Регламентом, – це повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Якщо не буде підтримано, законопроект буде відхилено. колеги, ті, хто не голосував, повернути суб'єкту законодавчої ініціативи – це є компромісна позиція, я прошу всіх підтримати. Прошу усіх проголосувати. Якщо, наголошую ще раз, остання пропозиція не набере голосів, законопроект буде відхилено. Отже, я ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів на корисних моделей (№7538) повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо.

Закону 7538 відхилено. які очікували нашого рішення, і тепер комітету доведеться по-новому їх опрацьовувати. Переходимо до наступного питання порядку денного, це теж блок інтелектуальної власності. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної власності (5699). Хто підтримує розгляд його за скороченою процедурою, прошу проголосувати. За-92 Рішення не прийняте. І ми переходимо до розгляду по повній процедурі. І я запрошую до доповіді заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Тітарчука Михайла Івановича. Будь ласка. Будь ласка, Михайло Іванович. інтелектуальної власності (промислової) розроблений з метою забезпечення виконання зобов'язань України за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС в частині узгодження вимог законодавства України щодо охорони прав на торгівельні марки та промислові зразки із правом Європейського Союзу. Проектом закону запропоновано такі новації щодо промислових зразків: можливість подання заявки в електронній формі; додатковий критерій охороноздатності, індивідуальний характер; передбачено правову охорону незареєстрованих промислових зразків; строк чинності прав не більше 25 років, наразі 15; змінено вид охоронного документу з патенту на свідоцтво і можливість досудового скасування свідоцтва в Апеляційній палаті. Остання норма є дуже важливою для боротьби з так званим "патентним тролінгом", явища, яке базується на зловживанні недобросовісними особами правами на промислові зразки, які не є новими, і здебільшого має місце на митному кордоні. Для боротьби з цим негативним явищем, а також з метою його попередження в майбутньому законопроектом пропонується додатковий адміністративний спосіб анулювання реєстрацій, так званий механізм "post-grant opposition" визнання недійсним свідоцтв на промислові зразки в Апеляційній палаті Мінекономрозвитку. Такий спосіб анулювання застосовується в багатьох відомствах країн ЄС, а також у відомстві з інтелектуальної власності Євросоюзу. Основи новацій щодо торгівельних марок. Можливість подання заявки в електронній формі; уточнено підстави для відмови у реєстрації або визнання недійсною реєстрацію торгівельної марки; реєстрація колективної торгівельної марки; уточнено порядок надання правової охорони за міжнародною реєстрацією (Мадридська система); посилення санкцій за порушення прав Отже, після набрання чинності закону буде забезпечено функціонування дієвого механізму боротьби з "патентним тролінгом" шляхом впровадження процедури адміністративного оскарження виданих патентів, виконання Україною вимог Угоди про асоціацію щодо охорони прав на торгівельні марки та промислові зразки. І також проект закону пройшов фактично широке громадське обговорення з залученням національних, міжнародних експертів, бізнес-асоціацій, патентних повірених, експертів, науковців, фахівців у сфері інтелектуальної власності. Прохання підтримати цей важливий проект закону. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже вам. Прошу провести запис на запитання до доповідача.

Дякую. Будь ласка, Ірина Сисоєнко. 13:48:53 СИСОЄНКО І.В. У мене запитання до автора законопроекту. Я хочу зазначити, що в цілому ми дуже підтримуємо цей законопроект, тому що, справді, він містить багато європейських важливих норм. Але в той же час у мене запитання з приводу бази даних заявок. Чи не вважаєте ви, що для того, щоб побудувати більш прозору і публічну систему охорони здоров'я, важливо все ж таки відкрити доступ до бази даних поданих заявок на об'єкти інтелектуальної власності? Можливо, також створити це на платній основі для користувачів, але все одно надати публічний доступ до можливості знайомитись з заявками, які подаються на правову Це важливо, що стосується знаків для товарів і послуг, для того, щоб особи, які можуть побачити, що їхні права порушуються чи заявки на промисловий зразок, щоб була можливість третіх осіб своєчасно реагувати на недобросовісні заявки, яких дуже велика кількість в Україні, і таким чином забезпечити захист прав справжніх авторів інтелектуальної власності. Дякую за запитання. Фактично, ми не проти вашої пропозиції. Вносьте пропозицію до законопроекту. І головна мета взагалі даного законопроекту – зробити його transparent, тобто щоб він був зрозумілий і щоб не просто там автор, у якого є певні напрацювання, він мав доступ до цієї бази. На сьогоднішній день - це Укрпатент. Дякую. Дякую вам. реально ми отримали добрий законопроект, добрий текст, який мав би вирішити і питання такого ганебного явища, яке є в Україні, і "патентного тролінгу", і, в принципі, зафіксувати в законодавстві України принцип, міжнародний принцип вичерпання торгівельних марок. Але з часом розгляду безпосередньо на комітеті, наскільки мені відомо, зараз якраз друге питання було прибрано з цього законопроекту. Я хотів би отримати безпосередньо як вас, від авторів, ваше ставлення до цього моменту – чому? І відповідь, чому безпосередньо на комітеті було прибрано питання фіксації в нашому законодавстві міжнародного принципу вичерпання торгівельних марок, який необхідний для того, щоб у нас був не монопольний, а конкурентний ринок безпосередньо. Дякую. Дякую за запитання. Насправді, питання вичерпання прав, воно дуже непросте. І який статус має бути в державі – міжнародний або національний – воно підлягає розгляду в іншому законопроекті. Чому було прийнято це рішення? Це було на комітеті обговорення, і на сьогоднішній день даний законопроект, який стосується 5699, ми не хотіли його перезавантажувати… є пропозиція, що ми будемо створювати новий законопроект, де буде визначено чітко чітка позиція Міністерства економічного розвитку. Це було міжнародне вичерпання прав. Дякую вам. І заключне запитання – Кужель Олександра Володимирівна. Будь ласка. впроваджувати цивілізовані норми захисту прав не тільки власності, а інтелектуальної власності, ми розпочали від пісень, від авторів, тепер переходимо до наукових. Але хочу сказати, що, на жаль, в країні, в якій нема конкуренції і нема судової системи, захист прав інтелектуальної власності неможливий даже якщо я зареєструвала патент. По-друге, дуже багато є заробітчан на патентуванні, багато є, створилося фірм, які не Укрпатент виробляє роботу, а створилися фірми, які біля Укрпатенту, і вони на цьому заробляють, не даючи жодному автору захисту можливості. Крім того, у нас автор не захищений. Коли він посилає свою інформацію, наприклад, промисловцям, вони її крадуть... О.В. Крадуть, використовують, і він не має права захиститися, тільки через суд, а судова практика у нас дуже низька. І тому ми будемо підтримувати, але до другого читання. Давайте дуже серйозно посилювати цей законопроект. Дякую. Будь ласка, Михайло Іванович. На жаль, він... це питання не в Кабінеті Міністрів України, це буде розглядатися Адміністрацією Президента. І, згідно нашої останньої інформації, там відбувається вже конкурс суддів. Тому в принципі коли буде пакет документів... законопроектів прийнятий, це буде основою. І, звісно, щоб воно працювало дієво, в нас має бути суд спеціалізований Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Дякую за доповідь, Михайло Іванович. І до співдоповіді я запрошую першого заступника голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського Олександра Володимировича. Доброго дня, шановні колеги! Я хочу сказати, по-перше, що попереднє голосування ще раз показало, що у нас зала повна тільки тоді, коли ми обговорюємо газ, нафту, коли ми розподіляємо ті чи інші матеріальні ресурси. це ще раз показує, на жаль, от рівень. Я не хочу, щоб на мене ображалися. А люди бачать, що інтелектуальна власність, на жаль, в Україні так і не стала стратегічним ресурсом, оце и повинні констатувати. Тому, Андрій Володимирович, це не проблема навіть людей, це проблема відношення до своєї роботи, це перше. Тепер, по-друге, оскільки Михайло Іванович вже багато чого сказав, я просто хочу додати. У нас відбулися на комітеті відповідні слухання, відповідна дискусія. Ми розуміємо ті складні моменти, які там існують, ми так і домовилися. І в першу чергу це питання якраз, по якому пан Опанасенко задавав питання, питання вичерпання прав або міжнародне, або національне. Ми розуміємо всі ті контексти, які там існують. Ми розуміємо також, що оскільки фактично, правильно сказали, що 27 років ми не розглядали ці питання, і коли тільки на нас вплив відповідний відбувся, ми почали це розглядати, був ще законопроект пані Вікторії Пташник, який дуже-дуже фактично підходить до аналога документу. Тому ми знайшли компроміс: взяти все-таки за основу МЕРТівський законопроект, врахувати відповідні зауваження, які там існують, і знайти компроміс. Більш того, ми так домовились, що я під стенограму, я думаю, що це перед голосуванням, так я розумію? Я зачитаю узгоджену, узгоджену позицію, вона буде дуже короткою, яку ми проводимо зараз спільно – МЕРТ, група народних депутатів, це 10 народних депутатів, у яких є відповідні зауваження, – для того, щоб з цими зауваженнями, які ми проголосуємо під стенограму, ми зайшли між першим, другим читанням. І тоді через створення відповідної робочої групи, як і Олександра Володимирівна пропонує, ми зможемо через робочу групу відпрацювати. і 5699 при голосуванні буде така ж, як 7538, я просто хочу сказати, що ми можемо ставити крапку в розбудові системи захисту і поваги до інтелектуальних прав. Ми ще раз зафіксуємо для всіх, що ми навіть не країна третього, може, четвертого світу, бо повага в ХХІ сторіччі до того, що виробляє людина за рахунок своєї освіченості, за рахунок фундаментальних знань, є основою розвитку. Подивіться на країни, які є в топі. Це країни, де левова частка того, що вони виробляють, є інтелектуальною власністю. Тому, шановні колеги, враховуючи думку комітету, враховуючи думку наших колег народних депутатів, досвід пані Вікторії Пташник, враховуючи думку Міністерства економічного розвитку, торгівлі України, я пропоную прийняти це в першому читанні, під стенограму я зачитаю дуже коротко спільну пропозицію, і після цього зайти в перше, друге читання. А там я обіцяю, що ми абсолютно транспарентно, прозоро розглянемо це питання і знайдемо спільне рішення не заради якихось корпоративних інтересів, а заради того, щоб в Україні була повага до інтелектуальної власності. Дякую всім за розуміння. І прошу вас запросити всіх своїх друзів колег народних депутатів до цієї зали, щоб ми все-таки мали змогу проголосувати "за". Дякую всім. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Прошу провести запис на запитання до співдоповідача. І поки іде запис хочу наголосити, очевидно ми в голосування ввійдемо після обіду і це буде час усім переосмислити і змобілізувати максимально усіх народних депутатів для роботи.

Дякую. Шановні колеги, я хотіла би звернути вашу увагу, в перше читання цього законопроекту, на жаль, потрапили досить дивні зміни і пропозиції, які, мені здається, ми маємо прибрати. там іде мова про те, що після спливу 5 років після реєстрації свідоцтва на знак для товарів і послуг втрачається будь-якими особами право на оскарження цього свідоцтва до суду. Що це означає? Що багато фізичних осіб, які на себе реєструють торгівельні марки, компанії, до яких вони не мають жодного стосунку. Таких, яких, наприклад, зараз це такі знаки, як "Економіст", "Інтерфакс", "Укрнафта", "Дейлі", "Нафтогаз", "Старбакс". Потім вони не можуть, компанії самі, коли заходять на ринок України, позиватися і оскаржувати це незаконно видане свідоцтво, якщо сплило 5 років. Очевидно такі норми є неприпустимими і ми маємо їх виключити з першого читання. І у мене там ще одне запитання, я прошу об'єднати. Якщо можна, я про ще одну норму хочу сказати.

його права, спочатку повинен довести те, що свою марку він використовує протягом конкретного строку і тільки після цього він може позиватися. Це взагалі нонсенс! Цього немає в жодній європейській державі. І тому очевидно такі норми не мають попасти навіть в перше читання і тому ми пропонуємо їх виключити з першого читання… Дякую. Перед тим, як дати можливість відповісти, хочу оголосити, що я продовжую ранкове засідання буквально на 5 хвилин, ну, до завершення запитань, провели запис, зможуть задати питання. Будь ласка, Олександр Володимирович. 14:01:00 СПІВАКОВСЬКИЙ О.В. Дякую. Дякую, пані Вікторія. Я абсолютно погоджуюсь з вашими зауваженнями. Ви бачили, ми зранку ще раз ознайомились з ними. Це абсолютно нормальна практика, особливо для України, коли займають відповідні доменні імена в домені .UA і відповідно торгові марки, які будуть заходити сюди, вони фактично не будуть мати можливості працювати легально на цьому ринку. Це абсолютно зрозуміло. Я думаю, що абсолютно, ну, по-перше, ми зараз фактично узгодили ті позиції, по яким ми знайдемо зараз компроміси, під стенограму зачитаю. Але всі отакі недоречності, які звужують права дійсно відомих фірм, легальних компаній, які заходять на ринок України, я думаю, ми всі врахуємо і, я думаю, абсолютно чітко з цим відпрацюємо. Це абсолютно нормально. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Каплін Сергій Миколайович. я хотів би сказати дві тези. Перше, виборці, громадяни прості мають знати, що неголосування за попередній законопроект призвело до втрати бюджетом країни 2-3 мільйонів гривень тільки на етапі голосування, адже працювали помічники, працював секретаріат в комітеті, відбувалося обговорення, газ, світло, двері вам відкривали-закривали, охороняли приміщення і так далі. Тому оце кожне неголосування і це неходіння на роботу призводить до прямих втрат. А що б у селі можна було зробити на 2-3 мільйони? Що можна було б зробити на підприємстві? Краще віддати дрібному підприємцю в кредит чи просто так ці гроші ніж тут витратити, розумієте? Тому, і друге запитання. Будь ласка, розкрийте все-таки глибину от фактору конкурентоспроможності і захисту в частині захисту інтелектуальних прав, наскільки це важливо для економіки, для підняття в ступені укладів національної економіки з другого, де ми зараз, ну, як мінімум, хоча би на, там третій-четвертий. Ми ж реально відстаємо сьогодні, пасем задніх з цієї точки… Дякую. Пане Сергію, дякую за запитання. Абсолютно правильно. Наше голосування ще раз показало, що ми сировинна сировинна держава, абсолютно. Ми ще раз довели, що інтелектуальна власність нас не хвилює. Тому чекати, що сюди будуть заходити інвестори, які в першу чергу використовують інтелектуальну власність, можна цього не чекати. Тому і молодь буде звідсіля від’їжджати, бо немає поваги до інтелектуальної власності. Ці 6 законопроектів, які ми зараз повинні були б прийняти, якраз вирішують проблему того, що будується відповідний простір. Я погоджуюся з тим, що судова влада повинна після цього запрацювати. Бо можна прийняти будь-які закони, але якщо суд не буде працювати, ми будемо мати проблему. Але це перший крок – законодавче забезпечення, наступний крок – постанови Кабміну, відповідні накази, третій крок – це захист в судах. Але ми розпочинаємо цю роботу, яку ми, на жаль, не робили 27 років. Тому потрібно за це голосувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Час, відведений для запитань, вичерпаний. Колеги, в мене є така пропозиція, (дякую вам, Олександре Володимировичу) щоб ми від фракцій провели запис зараз, знали послідовність, але вже надавати слово я буду після обіду. Згода? Отже, колеги, я прошу представників фракцій провести запис на обговорення проекту Закону 5699. Прошу провести запис. Ми тільки послідовність визначаємо зараз, а потім я оголошую перерву. Отже записаних наразі є тільки двоє: від "Народного фронту" і "Самопомочі". Якщо інші фракції будуть мати бажання взяти участь в обговоренні, я надам їм слово. Зараз згідно Регламенту наш час завершений. Попри всі дискусії ми змогли прийняти в цілому 5 законів, важливих законів. Вважаю, що наша робота розпочалася ефективно. Але дуже важливо, щоб після обіду ми змогли сконсолідуватись, і ті питання, які стоять в порядку денному, дійти і успішно проголосувати і, зокрема, цей закон, який стосується інтелектуальної власності і є один з важливих законів в блоці євроінтеграції. Зараз ранкове засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. О 16 годині усіх запрошую в зал для участі у вечірньому засіданні. О 16 годині, будь ласка, зустрічаємось в залі.